Kolegice i kolege želim vam dobar dan. Nastavljamo sa raspravom i to o: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,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 prisutni i zamjenik ministra, a uvodno će obrazložiti gospođa Mirela Stanić-Popović predstojnica Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Izvolite.

Cilj predloženih izmjena Zakona o područjima posebne državne skrbi je unaprjeđenje postojećeg sustava stambenog zbrinjavanja i ostvarivanja prava na područjima posebne državne skrbi koje će građanima omogućiti efikasnije ostvarivanje njihovih prava. Zakon o područjima posebne državne skrbi mijenja se iz slijedećih razloga: u članku 10.b Zakona o područjima posebne državne skrbi propisano da Hrvatski branitelji i članovi obitelji smrtno stradalih Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su otkupili vlastitim sredstvima ili kreditom kuće ili stanove u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi skrbi imaju pravo na povrat kupoprodajne cijene bez kamata pod uvjetom da u istom objektu žive, da nemaju u vlasništvu drugi useljivi stambeni objekat, te da isti nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili od 8. listopada 1991. godine. Prema važećem stavku članka 10.b rok za povrat sredstava istekao je 2. lipnja 2014. godine. Zbog nedostatka financijskih sredstava uzrokovanih gospodarskom krizom povrat sredstava nije izvršen te je prijedlog da se isti produži do 1. lipnja 2017. godine. U proračunu Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje za ovu namjenu u 2014. godini osigurano je 4 milijuna kuna, dok je procijenjeno da će za naredne dvije godine biti potrebno još oko 8 milijuna Također, Vlada Republike Hrvatske propisala je način povrata sredstava Hrvatskim braniteljima u kojem je i definiran rok za podnošenje zahtjeva za povrat kupoprodajne cijene koji ističe 13. svibnja 2015. godine. Slijedeće, odredbom članka 12.a propisano je da Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje u svrhu realizacije liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje donosi godišnje planove stambenog zbrinjavanja. Izmjena je predložena iz razloga što se zbog obima posla te specifičnih pojedinih modela stambenog zbrinjavanja, u prvom redu se to odnosi na modele dodjele građevinskog materijala ili organizirane izgradnje obiteljske kuće, je zapravo svrsihodnije, učinkovitije plan donositi na trogodišnjoj a ne na jednogodišnjoj razini. Također, kako podnositelji zamolbi za stambeno zbrinjavanje koje neće biti pozitivno riješene u tekućoj godini zbog nedostatka financijskih sredstava, te nedovoljnog broja raspoloživih stambenih jedinica u državnom vlasništvu, ne bi bili izloženi dodatnom da bi se rasteretio administrativni aparat. Predloženo je da se podneseni a neriješeni zahtjevi prenose u slijedeću godinu kad će se samo iznova bodovati i uključiti u liste prvenstva. Dakle, predložena izmjena je u cilju vremenske i financijske uštede samih korisnika te rasterećenja upravnog postupka pred Dalje, predloženom izmjenom članka 14. briše se obveza da je obitelj koja je ostvarila pravo na stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja, dužna useliti

odnosno izdavanjem uporabne dozvole. Na ovaj način želimo brisati ograničenja prava vlasništva koja su u određenom trenutku nametnuta vlasnicima, te također ove korisnike sa svojim pravima izjednačiti sa ostalim korisnicima prava na obnovi jel se zapravo u oba ova modela radi o privatnoj imovini. Također, člankom 4. ovog prijedloga zakona rješava se i pitanje sudskih i ovršnih postupaka koji se odnose na povrat uloženih sredstava protiv korisnika prava na darovanje građevinskog materijala. Naime, člankom 12. stavkom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi iz 2013. godine brisana je odredba kojom je bila propisana obveza korisnika obnove da u propisanom roku useli u stambeni objekt koji mu je obnovljen sredstvima državnog proračuna. Međutim, tom izmjenom zakona nisu bile predviđene odredbe koje bi riješile problem sudskih postupaka koje su već pokrenute po toj odredbi ili koje su bile, koji su bili u Predloženim izmjenama također želimo obeštetiti ove korisnike i dovesti ih u ravnopravan položaj sa svim ostalim korisnicima prava na obnovu. Posljednja stvar koju želimo izmijeniti odnosi se na izmjenu postojećeg članka, zapravo člankom 5. stavka 1. određuje se da će Republika Hrvatska sklopiti nagodbu s vlasnikom objekta u slučajevima kad je privremeni korisnik koji je koristio objekt koji je vraćen u posjed vlasniku na temelju programa povratka i zbrinjavanja prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba

u ime RH je sklapao Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje uz prethodno mišljenje Državnog odvjetništva. Ovo je zapravo jedna od preostalih obveza iz pregovora o pristupanju EU koji je zapravo i Vlada utvrdila svojim revidiranim akcijskim planom te zapravo potvrdila namjeru i obvezu rješavanja između ostalog i ovih pitanja. Evo, toliko, najkraće. Za sva pitanje i dodatna pojašnjenja stojim vam na raspolaganju. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. U ime kluba Nezavisnih zastupnika kolega Damir Kajin.

gospodo zastupnici, zamjeniče ministra. Da, čuli smo da je riječ o zakonu iz onoga paketa kojim se obvezala RH pri pristupanju EU. Ja se čak usuđujem reći da je ovo jedan od najkompleksnijih zakona koji su u zadnje vrijeme našli se na našim klupama. Ovaj zakon donosi se u 2014. godini, znači gotovo 20 godina po okončanju Domovinskog rata. Ovaj zakon tiče se onoga što se dešavalo na marginama jednog legitimnog, jednog obrambenog, jednog neupitnog oslobodilačkog rata. Ali ovaj zakon isto tako se tiče i izbjeglica i prognanika i ljudi koji su iz BiH dolazili na ove prostore po pozivu aktualnih Vlada, ovaj zakon tiče se obnove u ratu nepotrebno porušene srpske imovine, ali tiče se i imovine nasilno iseljenih ljudi iz njihovih stanova samo zbog toga što su bili neke druge nacionalnosti. Ne u jednom slučaju, npr. pojedinac bi bio istjeran iz svog doma, živi danas u nekoj rupi, svakodnevno mi se javljaju takvi ljudi i ne može se vratiti u svoju kuću, a da nikada recimo nije napustio RH i da je svo vrijeme od '90. na ovamo bio lojalan građanin RH. O tome u velikoj mjeri govori upravo zadnje spomenuti članak 5. ovog zakona. Svi se slažemo da je nepovredivost vlasništva temeljna vrednota Ustava RH pa tako i u ovom obrazloženju, između ostalog se kaže da člankom 5. stavkom 1 određuje se da će RH sklopiti nagodbu s vlasnikom objekta, to je ona naša obveza prema Europi, u slučajevima kada je privremeni korisnik koji je koristio objekt koji je vraćen u posjed vlasniku na temelju programa i zbrinjavanja prognanika i izbjeglica i raseljenih osoba, uložio vlastita sredstva u taj objekt i time povećao njegovu vrijednost, a koje slučajeve nije moguće riješiti primjenom članka 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o području posebne državne skrbi. Nagodbu bi, kao što smo čuli, u ime RH sklopio Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje uz prethodno mišljenje nadležnog Državnog odvjetništva. Na posljetku primjenom i načela jednakosti vlasnici nekretnina koje su bile predmet ulaganja bez ovlaštenja nisu bili niti su u ovom trenutku u jednakoj situaciji kao svi ostali vlasnici nekretnina čija je imovina bila dodijeljena na privremeno korištenje neposredno nakon Domovinskog rata temeljem Zakona o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom. Upravo povrede načela jednakosti prouzročile njihove probleme i oni se ne mogu ni s kim usporediti jer se nalaze u velikoj pravnoj neizvjesnosti te se intervenira u mirnoću uživanja njihova vlasnika. Jednako tako ovdje se između ostalog kaže, što je istina, da su se sudovi redovi ili sudovi bi redom presudili u korist privremenih korisnika te se vlasnici nalaze u situaciji da moraju platiti iznose priznatih ulaganja, troškove sudskih postupaka i kamata, ukoliko ne mogu izvršiti uplate po presudama njihove nekretnine jasno idu na javnu dražbu kojima se u konačnici pokriva samo dio presuđenog iznosa jer je njihova vrijednost na tržištu, a znamo u kojim se krajevima RH nalaze, na tržištu znatno manja od presuđenog iznosa i sve to jasno ugrožava egzistenciju, kvalitetu kvalitetu života onih ljudi te dovodi do politizacije jasno cijelog tog slučaja kada je riječ o toj kategoriji građana RH. Mogu nabrojati cijeli niz takvih slučajeva, imenom i prezimenom, neću to činiti ovom prilikom, ali ću te papire, pa već ih i posjeduju jasno, dati nadležnom ministarstvu i jednako tako želim reći da je država Hrvatska u obnovu, u povratak uložila ogroman novac, više desetina milijardi naprosto kuna, to nije sporno i utoliko mislim da i ovaj problem treba riješiti pa koliko god to zapravo koštalo. Jednom riječju vlasništvo mora biti nepovredivo. Ovdje se između ostalog kaže da za povredu, za provedbu, pardon, članka 1. ovog zakona na poziciji Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje osigurana su sredstva u iznosu od 4 milijuna kuna, za provedbu istog članka će biti potrebno osigurati još 7,9 milijuna kuna što se planira osigurati u Državnom proračunu RH za 2015., '16. godinu. Povrat sredstava će se vršiti u obračunu u iznosu od 10 tisuća kuna mjesečno, korisniku kojem je utvrđeno pravo na povrat sredstava. Na povrat sredstava ovršenicima u slučaju provedenih ovrha u slučajevima postupanja protivno odredbama članka 14. itd. prema procjeni predlaganja bit će potrebna sredstva u iznosu od 400 tisuća kuna pa se onda dalje za provedbu članka 3., članka 4.govori o milijun 700 plus 5 milijuna kuna itd., itd. može ispraviti nepravda spram jedne obitelji već je nešto učinjeno. Ovdje je riječ o zakonu koji je težak pa recimo ovako okvirno negdje oko 20-ak milijuna kuna, negdje oko 3 milijuna eura. Ali ponavljam ako je moguće ispraviti nepravdu prema samo jednoj obitelji već smo nešto polučili. i o onima koji su na temelju državnog akta ušli u tuđi stan ili kuću, ali ne može biti da vlasnici žive kao prognanici Hrvatske. žive svo vrijeme u RH, žive kao što rekoh u rupama ne mogu se vratiti u svoje domove i tu nepravdu prema toj kategoriji građana ova država, ova vlast, ovaj Parlament mora ispraviti. Danas je 2014.godina, danas nije '45. i te nelogičnosti, te nepravde u svakom slučaju valja otkloniti. Točno je i to da oni koji su ulagali, a temeljem tog državno akta ušli u tuđu kunu i oni moraju biti obeštećeni, na temelju onih nužnih odnosno korisnih troškova glede povećanja vrijednosti tim nekretninama. A tko će to platiti? E to mora jasno temeljem ovog zakona biti obveza RH. Zašto? Zato jer vlasnik to sebi u pravilu ne može priuštiti. Ako ide nakon toga prodaja u tim posebnim prostorima države skrbi, znači prodaja kuće, u pravilu troškovi nužnih korisnih troškova, kamata itd. su neusporedivo veći od vrijednosti same kuće i ljudi u pravilu ostaju bez svojih nekretnina. To jednom riječju ne može tako biti u jednoj civiliziranoj zemlji i zato osobno smatram da je ovaj zakon istina Bog stigao prekasno, da je te situacije trebalo prevenirati u trenucima kada se sve to dešavalo, ali ajde bolje ikada nego nikada. Još jedanput ću citirati da "Sudovi su redom presudili u korist te se vlasnici nalaze u situaciji da moraju platiti iznose priznatih ulaganja, troškove sudskih postupka i kamata" ništa nije to sporno dapače "ukoliko ne mogu izvršiti uplate po presudama, njihove nekretnine idu na javnu dražbu kojima se u konačnici pokriva samo dio presuđenog iznosa iznosa jer je njihova vrijednost na tržištu znatno manja od presuđenih iznosa". Znači nije dovoljno da je netko izbačen na ulicu ili da se potuca od mila do nedraga, još eto kroz takvu jednu formu gubi i svu svoju imovinu. Zato ću još jedanput reći, ovaj zakon valja prihvatiti. Točno u praksi i stvarnosti u ovoj zemlji ima još problema. problema. Obnova je išla samo za ona, kako da ih nazovem, okupirana područja, ali ako se nekome minirala kuća van tog prostora tu obnovu isto tako bi na sebe trebala preuzeti RH. Spominjem samo da je u bjelovarskom kraju srušeno oko 800 zgrada, kleti i nikome ništa i ne može to tako. Za kraj ono što mene jedino zanima, da li se ovaj Zakon o područjima posebne državne skrbi odnosi odnosi i na ona područja koja nisu od posebne državne skrbi? Znam da se ne odnosi i o tome treba isto progovoriti i to pitanje treba isto regulirati bez obzira što bi to državni proračun koštalo i nekoliko stotina milijuna kuna, što god netko sa ove desne strane mislio. Tu je učinjena jedna nepravda građanima RH i tu nepravdu ovaj Parlament vis a vis građanske obveze i uloge koju ima u društvu treba preuzeti na sebe. Miroslav (HDZ)** Pa ja ću početi sa ovom zadnjom rečenicom kolege Kajina, generalizacija ovakve vrste o kojoj vi govorite učinjena je nepravda istini. Vi ste rekli prvo sa ovakvim generalnim ocjenama uzimajući jedan samo segment generalizirajući kažete počinjete od toga na poziv Vlade ili Vlade RH su Hrvatima iz BiH dodijeljene ove kuće. Jesmo zaboravili koliko je stotina tisuća ljudi protjerano iz BiH? gdje ih se moglo smjestiti? Jel je to bilo na poziv Vlade RH? koja je to revizija povijesti ili povijesna amnezija, kako god hoćete? Govorite o tome da su sa hrvatske strane spaljene ogromne količine kuća, govorilo se o 22 tisuća kuća i dok to sud u Haagu nije rekao da je to falsifikat jedna i podvala jel je toliko odnosno bila u inspekciji tolikog broja kuća, ne u srušenim kućama. Mi sada tu ponovo ocjenu u vašim tezama čujemo. Što je sa 250 tisuća ljudi protjeranih sa okupiranih područja? Tko je rušio njihove kuće? tome ako imamo jedan problem onda nemojmo generalizirati i nemojmo mijenjati cijelu povijest i Domovinskog rata i svega onoga što se zbivalo. To je naprosto nekorektno, netočno i štetno, ima vrlo loše posljedice po sve nas. To što je banda koja je rušila naše kuće gospodine Šuker Nema opravdanja za one koji su sa naše strane rušili njihove kuće ni nakon "Oluje" ni u nekim drugim krajevima Republike Hrvatske. Nema generalizacije gospodine Tuđman sa moje strane, nema nikakve amnezije. Nisam spominjao 22 tisuće kuća ali sam spominjao ono što se dešavalo nakon Domovinskog rata. Logično je bilo da one izbjeglice, prognanike smjestimo negdje, to je bilo apsolutno logično ali nije logično da jednostavno se ljudima koji su u nekim drugim krajevima Republike Hrvatske van područja posebne državne skrbi ne omogućuje da se vrate u svoje stanove. Mi tu nepravdu prema tim ljudima moramo ispraviti. Što god mislio o tome gospodin Šuker ili bilo tko drugi i ta obveza biti će na nama, da li ovoj generaciji političara ili nekoj budućoj jer jednostavno to se nije smjelo dešavati ni ovdje niti, ni prema nama ni nas prema njima. U ime Kluba zastupnice Jadranke Kosor i HGS-a kolegica Jadranka Kosor. Hvala lijepa poštovana gospođo potpredsjednice, predstavnici resornoga ministarstva. Izmjene ovoga zakona po našem mišljenju treba gledati prije svega u kontekstu Ustava, odnosno ustavno-pravnih odredaba i naravno zakona i ne samo ovoga zakona nego zakona koji je kroz godine omogućio i skrb i brigu i povratak prognanih ljudi i ono na što svaka država ima pravo dakle pokazati skrb i želju da pomogne, osobito pomogne onima koji su najviše trpjeli. Svakako najviše trpjeli su svi ljudi iz područja koja su bila pogođena ratom koji su morali napustiti svoje domove, protjerani. Podsjećam da je u jednom trenutku Republika Hrvatska sama zbrinula oko milijun ljudi, znači hrvatskih prognanika ali i izbjeglica iz Bosne i Hercegovine da smo to uglavnom radili sami i da smo samo uz zbrinjavanje, dakle samo ono što bi se moglo nazvati krov nad glavom i korica kruha uložili sami iz državnoga proračuna kroz sve te godine više od 15 milijardi kuna. Dakle bez ikakve osobite pomoći Zato je i davnih godina donesen Zakon o područjima od posebne državne skrbi kako bismo jasno, kako bismo se jasno opredijelili da tim područjima treba na osobit način pomoći. Međutim iz godine u godinu zakon se mijenja i od same početne ideje potpore područjima posebne državne skrbi neće na kraju ostati gotovo ništa. Dakle želim upozoriti prije svega na odredbe koje se tiču hrvatskih branitelja, članova njihovih obitelji, odnosno obitelji poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Podsjećam u tom smislu da je hrvatska Vlada u prošlosti donijela odluku o darovanju kuća, odnosno stanova upravo na tim područjima hrvatskim braniteljima koji su se zatekli na tim područjima i koji se naravno nisu mogli vratiti kući. Međutim, jedan dio hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji naravno prije toga otkupio je kuće ili stanove i ovim se zakonom htjelo na neki način obeštetiti upravo tu kategoriju Rok za to bio je 2. lipnja 2014. godine. A Vlada je 29. svibnja 2014. godine donijela odluku o tome da se ovaj zakon izmijeni. Znači 29. svibnja kako bi se doskočilo roku od 2. lipnja, 29. svibnja je bio četvrtak, 2. lipnja kada je rok istekao je bio ponedjeljak. Prema tome mi danas raspravljamo 12. je lipnja, zakon će vjerojatno biti izglasan sutra a to je 13. lipnja i u međuvremenu kao što vidimo nije se dogodilo ništa. Prema tome svi oni, to je onaj pravni aspekt na koji upozoravam svi oni koji u tom razdoblju nisu dobili prava, odnosno nisu ostvarili prava prema Zakonu koji im je to omogućavao do 2. lipnja 214. naravno da imaju pravo na tužbu. I naravno da imaju pravo na obeštećenje. To je jedan aspekt problema. Drugi aspekt jest da je zakonom u članku 10.b bilo predviđeno, znači rok za povrat sredstava najkasnije od 3 godine od stupanja na snagu ali u stavku 3. se kaže, dakle to je članak 10.b, način povrata, koji se sada mijenja, povrata sredstava iz stavka 1. ovoga članka propisati će uredbom Vlada Republike Hrvatske. Vlada je i ja pretpostavljam da se to odnosi na uredbu koja je donesena tek u svibnju 2014., dakle preciznije 13. svibnja 2014. Vlada je donijela uredbom kojim je regulirala način povrata tih sredstava i to na taj način da se mjesečno isplaćuje po 10 tisuća kuna takvoj obitelji, odnosno hrvatskom branitelju ili članu njegove obitelji. Tu je dakako vrlo upitna mogućnost da Vlada uredbom koji donosi, usput budi rečeno, u zadnji trenutak, mijenja odredbe zakona kojeg pak mi pokušavamo promijeniti danas. I naše je stajalište da ako se uloži ustavna tužba da će ona vrlo lako i jednostavno proći na Ustavnom sudu jer je tu učinjeno niz propusta. Ono Ono što mi se čini osobito neprihvatljivo jest da kao što vidite iz ovih datuma ponavljam, 29. svibnja Vlada mijenja ovaj zakon zato što rok, neki rok ističe 2. lipnja, dakle netko se zaista u zadnji trenutak, zadnji od zadnjega sjetio da neki rok postoji u zakonu i išao ga promijeniti. To je potpuno neprihvatljivo. To dokazuje da se procesi u potpunosti ne kontroliraju. Netko je u siječnju i u veljači, pa evo i u svibnju kad je donesena ta uredba kojom su se mijenjali neki uvjeti iz zakona, morao voditi računa o tome da postoji rok i da se rok mora ispuniti, a ako je Vlada znala da novaca za ovu godinu nema, dakle predviđeno je oko 4 milijuna kuna, onda je taj zakon trebala mijenjati uz donošenje proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu. I dalje što se tiče članka 10.b u obrazloženju piše da za provedbu toga članka, odnosno za povrat sredstava hrvatskim braniteljima, odnosno članovima njihovih obitelji koji su prethodno sami otkupili nekretninu treba isplatiti ukupno nešto manje od 8 milijuna kuna. I sada se rok za tu isplatu pomiče na 1. lipnja 2017. godine. Zaista ne mogu vjerovati da taj iznos od nešto manje od 8 milijuna kuna nismo mogli pronaći i u proračunu za 2014. ili najmanje u proračunu za 2015. godinu jer je to stavka koja se apsolutno, primjerice na poziciji Ureda predsjednika Vlade jer znamo da se ta pozicija znatno povećala u odnosu na 2011., da se tu uzme 3-4 milijuna i da se uzme na pozicijama direkcija za upravljanje vladinim zrakoplovom i na mnogim drugim na kojima postoji prostor. Sasvim je sigurno da bi se ukupno moglo zbrojiti i više od 8 milijuna i isplatiti i da se moglo do 2. lipnja isplatiti taj iznos, odnosno isplatiti ono što je zakon koji je donesen u Hrvatskom saboru jamčio hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji. No zakon će se vjerojatno u ovom obliku donijeti, pa bih ja još samo upozorila i pitala vezano za novi članak 4. u kojem se jasno kaže da će se postupci pred sudovima obustaviti, da će se upisane zabrane otuđenja odnosno opterećenja nekretnina brisati po službenoj dužnosti. Pitanje je je li ovo usklađeno s mišljenjem Državnog odvjetništva Republike Hrvatske odnosno je li se za ove odredbe tražilo mišljenje Državnoga odvjetništva. Mislim da je to početna točka jer je isto sa i ustavno-pravnog stajališta, ali i sa stajališta neusklađenosti sa nekim drugim zakonima, ova odredba u cjelini vrlo upitna. Evo iz tih nekoliko razloga, ali prije svega zbog nepoštovanja rokova koji su zadani, u potpori hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, a to su obitelji poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, nećemo moći podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala. ipak iziskuje određena sredstva koja su osigurana i kojim će se na takav način ljudi isplatiti, kako upravo ono što ste i sami obrazlagali, dakle da se stvori jedna pravednost prema svim ovim ljudima. Kažete da se nije vodila računa o rokovima, odnosno 2. lipnja da već su istekli rokovi, da se netko tek sada sjetio. Sve se to moglo napraviti recimo i 2011. 2011. godine, a što se tiče rokova nikada nećemo sebi oprostiti, a to se događalo '90.-ih godina kada su ljudi na kojima je postojalo stanarsko pravo, redovno stariji ljudi, podnijeli zahtjev i zamislite gubili su stanarsko pravo i mogućnost da ga otkupe zato što službe nisu odradile njihov posao. Dakle on je u roku predao, ali je zakon bio takav ako mu nisu oni riješili onda on gubi pravo jer da nije u roku. Dakle rok se računa kad će oni riješiti, a redovito su rješavali onda kad ti starci umru kako bi se drugi dokopali stana. Dakle ajmo biti malo samokritični, ajmo imati toliko snage priznati da je ovo dobar zakon, da je pravedan zakon i da ga svi skupa podržimo. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Poštovana kolegice, pa mi se i slažemo i ne slažemo. Dakle slažemo se u onom dijelu gdje govorimo obje o pravnoj državi i pravnoj sigurnosti hrvatskih građanki i građana, dakle u tome se slažemo. Ali što to znači? To znači da se zakoni moraju provoditi, da se zakoni moraju dosljedno provoditi. Ako ih se ne može provoditi onda ih se treba promijeniti na vrijeme. Ovo u zadnjem roku i vjerujem da ćete se složiti, ovaj interregnum koji je ostao od 2. lipnja evo do dana donošenja ovoga zakona je vrlo diskutabilan i za pravnu državu, ali i za konačni ishod eventualno svih onih koji bi mogli tužiti i pretpostavljam dobiti sporove. Dakle jer još uvijek i danas vrijedi zakon po kojem je trebalo sve ovo o čemu govorimo, prije svega ja govorim o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, ispuniti, država je morala ispuniti, ne bilo tko, država, do 2. lipnja. još uvijek je taj zakon na snazi iako su svi rokovi protekli. O tome govorim. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, gospodine zamjeniče, kolegice i kolege. Ispričat ću se što ću vam možda neke teze ponavljati, ali čini nam se vrlo bitnima, pa ćemo ukazati na neke propuste u prijedlogu ovog zakona koji je već iznijela u ime svoga kluba i gospođa Kosor. Dakle, pred nama je jedan zakon koji bi se mogao bolje zvati kako Vlada hrvatska Vlada. Ali apsolutno sigurno kada analizirate postojeći tekst da jedino što ne bi trebalo biti taj zakon se ne bi trebao zvati Zakon o područjima posebne državne skrbi. Zašto se tako ne bi trebao zvati? Zato što mi držimo da područja posebne državne skrbi imaju čitav niz problema u kojima država treba intervenirati, u kojima država mora pomoći da se takva područja podignu na razinu ostalih dijelova Republike Hrvatske. A ako dobro analizirate tekst postojećeg zakona on ima 4 članka koji govore o nečemu drugomu osim o stambenom zbrinjavanju. Jedan je članak 20. koji govori da Republika Hrvatska može darovati općinama i gradovima na područjima posebne državne skrbi državno zemljište za izgradnji ili dogradnju groblja. Dva članka se odnose ili tri ako hoćete preciznije na porezne olakšice i jedan na zaštitu okoliša. Sve ostalo u ovom zakonu tiče se stambenog zbrinjavanja koje je do tančina uređeno tako da se govori i o kvadraturi kuća i što ulazi u izračun te kvadrature, stubišta, unutarnja stubišta zgrada i što ne ulazi, a sva ova ostala područja djelovanja gdje bi Vlada kada se steknu uvjeti da to financijski možda je trebala intervenirati svedena su na četiri članka. I zbog toga držimo da bi puno korektnije bilo da se zakon zove Zakon o stambenom zbrinjavanju, a ne ovako kakav naziv nosi o područjima posebne državne skrbi, jer iz toga se vidi koliko mi u stvari kanimo skrbiti o tom zakonu. Drugo što smo željeli reći u ime kluba, a što je neobično važno, što je već i izneseno. 29. svibnja ove godine upućen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi s jednim fenomenalnim obrazloženjem potreba za hitnim postupkom koje se može u najkraćem prevesti iz onoga što ste napisali. Predlaže se hitni postupak za donošenje ovoga zakona kako bi se izbjegle tužbe hrvatskih branitelja i članova obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata zbog nepoštivanja obveze na vraćanje navedenih sredstava koje je država bila dužna vratiti. rok koji je bio propisan dosadašnjim zakonom istekao je 2. lipnja 2014. godine ove naknade koju su ove kategorije imale pravo dobiti. Vlada nije došla s prijedlogom zakona na vrijeme da ne bi propustila ovaj konačni rok, ali je pokušala to riješiti na način da je donijela uredbu. Donijela je uredbu koja je stupila na snagu 13.5.2014. godine na koju su prigovore uputili između ostalih i zajednica povratnika tvrdeći da Vlada uredbama ne može mijenjati, niti derogirati zakone, da je taj postupak nezakonit, neustavan. Čak su bile i teže ocjene da je to skandalozan postupak s obzirom na prava koja su proizlazila iz ovog zakona. Vlada je to izgleda ipak na vrijeme prihvatila kao prigovor jer bi takva uredba u ocjeni njene zakonitosti bila vrlo upitna, pa je došla sa zakonom koji sada raspravljamo nakon što je rok koji je postojao u postojećem zakonu već istekao. I to je ta pravna nesigurnost, to je ozbiljan problem za državu vladavine prava i to je ozbiljan problem poštivanja ustavnih načela za koja se zalažemo. A o čemu se u stvari radi? Radi se o tome da su određene kategorije naših građana imale pravo na naknadu troškova koje su imali na područjima od posebne državne skrbi prema procjenama barem u istočnom dijelu hrvatske kuće kuće koje su se nalazile na područjima od posebne državne skrbi bile su u vrijednosti do 30000 eura procjene, negdje preko 200000 kuna i rok u u kojem su trebali dobiti povrat sredstava koji je istekao Vlada nije poštivala i u 3 godine nije isplatila ništa. S obzirom na kratkoću vremena ovdje ću napomenuti samo još jedan prigovor na ovaj zakon. Člankom 2. prijedloga zakona propisuje se produljenje roka trajanja liste prioriteta za stambeno zbrinjavanje dodjelom građevinskog materijala na područjima od posebne državne skrbi s godinu dana na tri godine kao što se produžuje i rok za povrat ovih sredstava za kupljene kuće. Lista, ta lista prioriteta koja utvrđuje prva građana na te naknade objavljena je 30. travnja 2014. godine na stranicama Uprave za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Podnositelji zahtjeva iako se radi o upravnom aktu nisu dobili taj akt niti su bili s njim upoznati jer je on objavljen na internetskim stranicama koji mnogima od tih korisnika nisu bile dostupne. Zbog toga prošao je rok kako tumači ta uprava, a kolegica Antičević je govorila nešto o rokovima u drugom slučaju. Rok od 8 dana za prigovore na temelju liste koju niste imali prilike vidjeti i nakon proteka roka izgubili ste pravo uopće prigovarati kriterijima po kojima ste vrednovani, vaši zahtjevi na toj listi, i de facto ste izgubili pravo na povrat sredstava. Ako se Vlada već odlučila na ove akrobacije koje su sve samo ne legalne, predlažemo da barem dozvoli svim građanima koji su se natjecali za ta sredstva da mogu utjecati na listu prioriteta da mogu prijaviti svoje opravdane zahtjeve i da se sačini lista prioriteta na kojoj će biti svi oni koji imaju pravo na naknadu tih sredstava pa barem da umanjite sve štete koje ovakav zakon sam po sebi donosi. Ovdje ću zastati i zamolit ću kolegu Jurkovića da nastavi u ime našeg kluba.

Poštovana potpredsjednice, gospodine zamjeniče ministra, gospođo ravnateljice, kolegice i kolege. Kolega Mlakar je dobro rekao da se ovaj zakon ne bi trebao zvati Zakon o o područjima posebne državne skrbi jer u principu osim stambenog zbrinjavanja ne načinje ili ne nazire se kroz njegovu primjenu nijedna druga stvar na područjima od posebne državne skrbi. Ali mi smo samo godinu i dva mjeseca od zadnjih izmjena Zakona o područjima posebne državne skrbi i nove izmjene zakona su pred nama. po hitnom postupku, još jednom bez provedene javne rasprave, a sigurno je da puno zainteresiranih za implementaciju ovog zakona od moje županije pa nadalje itekako ima. Od samih općina, gradova, kojih se ovaj zakon itekako tiče. A pogotovo ona 4 članka koja je spomenuo gospodin Mlakar. Sad je dakle evidentno da se radi o krpanju zadnje loše pripremljene i napravljene izmjene zakona koja je stvorila nerješive probleme čije posljedice osjećaju svi na područjima. Jer činjenica je, a to će se potvrditi, da se na tim područjima u zadnje dvije godine takorekoć ništa ne radi. Dakle, što se želi ovom zadnjom izmjenom zakona? Pokrpati rupe nastale prošlogodišnjim izmjenama kao što je rješavanje sudskih postupaka koji su u tijeku protiv korisnika obnove, koji nisu uselili u obiteljsku kuću nakon obnove. Prošle godine izbrisana je ta odredba ali je zaboravljeno staviti u zakon što napraviti s postupcima koji su u tijeku. Osim toga kako prošle 2,5 godine nije napravljeno ništa za povrat novca braniteljima koji su otkupili kuće od države uglavnom kreditima prije nego je krenulo darovanje sada se taj rok produžuje za tri godine i propisuje obročna otplata tog povrata. Jedina dobra stvar u ovom zakonu je što rješava problem silnog administriranja sa svim zahtjevima koji su prema tim prošlogodišnjim izmjenama ljudi morali podnositi iz godine u godinu dok im se ne donese rješenje o pravu na stambeno zbrinjavanje. I činjenica je isto tako da dobar dio ljudi koji su na to imali pravo ili velika većina ljudi ne čitajući Internet, ne gledajući stranice Državne uprave sa listama prioriteta nije napravila ni to. Samo napominjem problem je ova Vlada sama napravila kad je donijela takvu odredbu prošle godine. Prije te izmjene zakona na listama prioriteta bilo je oko 11 tisuća zahtjeva. Sada je samo u Šibensko-kninskoj županiji jedva pola, u Zadarskoj isto tako, u Ličko-senjskoj 40% i manje, u Sisačko-moslavačkoj županiji isto tako 40% i da dalje ne nabrajam. Dakle, sve skupa manje od pola. Zapravo ovo je mudro napravljeno. Jednostavno su izmjenom zakona izbačeni iz igre svi stari zahtjevi, a novi Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje koji je stvoren prošlogodišnjom izmjenom zakona nije se potrudio objasniti ljudima da svoje zahtjeve trebaju obnoviti i priložiti im dodatne dokumente. Dolaze ljudi svakodnevno, ne samo meni nego vjerojatno velikoj većini saborskih zastupnika, i kažu da jednostavno nisu znali što napraviti, a u međuvremenu vrijeme je prošlo. No, vratimo se ovoj izmjeni zakona koja kao što vidite ima svega skupa 6 članaka. Poanta je zapravo u predzadnjem članku koji se odnosi na ulaganja u zauzetu imovinu zbog čega se ovaj zakon i mijenja. To je činjenica. Podsjećam da je prije nego je ovu izmjenu zakona Vlada prihvatila kolega Pupovac u nekoliko navrata imao medijske nastupe na temu jednog od tih sudskih postupaka i vršio pritisak da se ovaj i ovakav zakon donese. Znate da se radi podsjećam vas o nekretnini u Krnjaku za koju je trebalo isplatiti nadoknadu od nekoliko milijuna kuna. A o čemu se radi lijepo se kaže u obrazloženju tog članka. Na ovaj način želi se okončati dakle 14 preostalih sudskih sporova između vlasnika objekata i privremenih korisnika kojima su ti objekti dodijeljeni privremeno u posjed i na korištenje te poboljšati položaj vlasnika u čije objekte su privremeni korisnici ulagali sredstva. Dakle, da nije ovih 14 slučajeva ne bi se ovaj zakon niti donosio iako je bilo nužno pokrpati bar koju rupu koju su prošlogodišnje zakonske izmjene napravile. Ali eto to se nije dogodilo. Radi kozmetike dodan je taj jedan članak koji donekle pomaže ljudima da ne moraju šetati od ureda do ureda i svake godine skupljati silne papire. A sve ostalo je potpuno bespotrebno kao i brisanje onog članka vezano za sudske postupke protiv korisnika obnove koji nisu uselili u svoje kuće ali se pri tom zaboravilo da se mora riješiti i sudske postupke u tijeku. Naime i postojećim zakonom svi korisnici kuća za stanovanje se mogu riješiti i za njih država snosi troškove i moguće je jedino problem ako je korisnik u toj kući napravio poslovni poslovni objekt gdje bi se onda vlasniku dio sredstava morao vratiti u konačnici kroz otplatu. I što sad imamo nakon godinu i pol izmjena ovog zakona? Niti pola ljudi na listama prvenstva za stambeno zbrinjavanje s valjanim zahtjevima gotovo nikoga od njih riješeni o zadnje dvije i pol godine. Koliko je meni poznato nekih, tek nekih osamdesetak rješenja je doneseno. Da ne mislite da je bilo bolje u 2012. godini, do svibnja prošle godine kad je napravljena ta izmjena zakona bilo je i tada slično. Sa kozmetičkim, a ne suštinskim izmjenama koje bi pomogle ljudima na područjima koja su bila ratom pogođena i velikom odljevu stanovništva ovaj zakon neće puno pomoći. Zbog svega toga klub HDZ-a će glasati protiv ovog zakona. Zahvaljujem. Shvatili smo da klub HDZ-a neće glasati. Ivan Šuker replika na izlaganje Davorina Mlakara. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa, kolega Mlakar povod za moju repliku je u principu kad se nekritički raspravlja o ovim zakonima i kad se u hrvatskoj zaboravlja da je na posljedice rata, što direktne, što indirektne u proteklih 15 godina u prosjeku izdvajano između 8 i 10% državnog proračuna i to je nešto što nas čeka slijedećih oho ho godina. Isto tako zaboravlja se da na stotine stanova i objekata koje je hrvatska država obnovila zjape prazne i propadaju. I onda donosimo zakon da bi se riješili nekakvi parcijalni slučajevi samo zbog toga što to nekom tako paše. Umjesto da završimo jedan ciklus i jedan proces, a to je stambeno zbrinjavanje na područjima od posebne državne skrbi, na jasan i kvalitetan način, prije svega što to više ne iziskuje velika sredstva jer smo došli praktički na kraj. Ali žalosno je, recimo kad dođete u Dvor na Uni i onda u centru grada imate zgradu sa 12 stanova koji su obnovljeni prije 5, 6 godina, u tu obnovu je utrošeno nekoliko milijuna kuna, u tim stanovima ne živi niko, eventualno neko dođe, ali pitanje da li i onda kad treba doći glasovati na izbore ili možda dođu po naknadu za nezaposlenost ili po mirovinu, i onda je teško ući u taj stan i otvoriti vrata ili prozore da se prolufta. Danas je pitanje takvih, ovo samo navodim kao jedan eklatantan primjer. Takvih primjera na području od posebne državne skrbi imamo koliko god hoćemo i mislim da ovo područje, dakle stambeno zbrinjavanje, je krajnje vrijeme da se već jednom završi, a ne da se Vlada upušta u ovakve egzibicije da uredbama želi naprosto nešto primijeniti što niti je logično niti je pametno.

čuli od kolege Kajina koji tako zdušno brani politiku ove Vlade, pa je i on ovdje rekao da je ustvari ovo zakon, ako smo ga dobro pratili, koji je interesu jedne ciljane skupine donesen, a nije u interesu zaštite područja od posebne državne skrbi. I to je problem ovog zakona. Kada pri tom Vlada još u uvodu svog zakona koje šalje u Parlament napiše da se on donosi po hitnom postupku da bi se spriječile opravdane tužbe branitelja jer su imali pravo tužiti na bazi postojećeg zakona sve ono što Vlada kroz protekle 3 godine nije učinila. Onda se pitate u kakvom mi to pravnom sustavu živimo. Dakle, predlagatelj vam kaže do sada smo vam nudili nešto što ste imali kao pravo, ali 3 godine ga niste mogli ostvariti, nismo vam to pravo dali, a sada kada bi trebalo razgovarati o isteku svih rokova u kojima Vlada nije učinila ono što je po zakonu bila dužna, mijenjamo vam te temelje, odnosno produžujemo za iduće 3 godine da ne biste imali prava tužiti tužiti Republiku Hrvatsku. To je skandalozan uopće prijedlog koji se nalazi pred ovom domom. A kad u taj kompleks pitanja ustvari dodate interese jedne male ciljane skupine zbog koje mijenjamo zakon onda dolazimo do onog da se radi o stambenom zbrinjavanju, a o nikakvoj brizi o područjima od posebne države skrbi, njima je državna briga puno potrebnija u svim ostalim segmentima života od gospodarstva pa nadalje. Hvala apostrofirali ime kolege zastupnika profesora Pupovca, pa ste rekli da je on svojom demonstracijom pred kućom gospodina Kunića, pretpostavljam da ste na to mislili, uticao i vršio pritisak na medije. ja mislim da to nije bio pritisak na medije profesora Pupovca, kolege saborskog zastupnika, nego je on kao saborski zastupnik jednostavno javno iskazao svoje nezadovoljstvo sa presudom za koju ne možete ni vi kao čovjek reći da je realna. Dakle, ako je gospodin Petar Kunić 96. podnio tužbu za deložaciju gospodina, privremenog korisnika Petrovića, i 10 godina se spor vodi, i sud kaže da je on dužan nadoknaditi milijun i tristo tisuća kuna, sada već pokojnom gospodinu Petroviću na ime uloženih sredstava u povećanje kvalitete stambenog objekta, i nakon 10 godina se vratio u kuću i zatekao hipoteku, odnosno zabranu raspolaganja na iznosu od milijun i tristo tisuća kuna, u međuvremenu gospodin Petrović umre, u spor ulazi njegov sin koji je negdje u inozemstvo. I dalje se pretjeruje sa gospodinom Petrom Kunićem i traži milijun i tristo tisuća kuna od gospodina Petra Kunića za neopravdano uložena sredstva. Mi u pravu imamo kategoriju nužnih sredstava koja su dozvoljena za tehničko održavanje samog objekta, a imamo Boga mi i kategoriju za koje se mora pitati vlasnika, kategoriju sredstava u koju je uložio gospodin Petrović, kao privremeni korisnik je morao dobiti suglasnost od vlasnika. Po Bogu ako smo pravna država i želimo li pravno društvo, onda elementarne relacije u toj … moramo poštovati. **Jurković, Milan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvaženi kolega Horvat, nije mi bila namjera prozivati kolegu Pupovca, ali kroz vašu repliku vi potvrđujete ono što sam ja rekao

a svi se zalažemo i slažemo da svi imamo i trebamo imati ista prava. Dakle, ako se zakon, a vi kroz svoju repliku potvrđujete donosi radi toga pa i ove javne predstave u … što je bila, da se na neki način pogoduje jednom dijelu građana, nažalost ili na sreću, malo ih je, 14 slučajeva, onda to nije dobra implikacija ni za državu ni za ovaj zakon. Slažem se da sve treba obeštetiti. Dolazimo sa sličnih područja i da se ne vraćamo u povijest. Znamo što je bilo, jako dobro Hrvatska država zna što, kako i koliko je sredstava utrošeno za sve ono što je u nametnutom ratu napravljeno i … neki drugi postupka, ali budimo jednaki prema svima, ne radi određenih pritisaka, donosimo zakon koji pogoduje samo jednom manjem dijelu hrvatskih građana. U ime Kluba zastupnik HNS-a, kolega Marijan Škvarić. Izvolite kolega. Hvala lijepa poštovana gospođo potpredsjednice Sabora, poštovani gospodine zamjeniče ministra sa suradnicama, kolegice i kolege zastupnici. Ovdje u ovim diskusijama čak ima dileme što je to i Zakon o posebnoj državnoj skrbi, ali kada govorimo naglasak da područje posebne državni skrbi se utvrđuje radi otklanjanja posljedice rata radi bržeg povratka stanovništva koje je prebivalo na tim područjima prije domovinskog rata, poticanje demografskog i gospodarskog napretka te postizanje što ravnomjernijeg razvitka svih područja RH. Ovdje Ovdje bi poseban naglasak bio da zaista taj zakon mora regulirati slijed aktivnosti za otklanjanje posljedice rata, a posljedice rata najteže su, zaista, gubitak života, gubitak naših najmilijih, a odmah iza toga možemo zaista reći da je to gubitak krova nad glavom, gubitak ognjišta i pretvaranje ljudi u izgnanike. Da bi to riješili i da bi postigli te navedene ciljeve moraju se provoditi zakonske mjere, a jedan od modela je primjenjivanje modela stambenog zbrinjavanja prije svega stradalnika Domovinskog rata. Te mjere smo definirali, one prije svega govore o davanju u najam obiteljske kuće ili … u državnom vlasništvu davanjem u najam oštećene obiteljske kuće, opet u državnom vlasništvu, davanje građevinskog zemljišta ili darivanje građevinskog zemljišta i materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva. tom dijelu kada govorimo o postizanju ciljeva i stambenog zbrinjavanja, onda to moramo govoriti, to moramo raditi na način pravednosti, ravnopravnosti i uvijek ispravljanje svih tih nepravilnosti ako ih uočimo, a možemo se složiti sa konstatacijom da ih je bilo itekako. No očito, kada još dobijemo informaciju o postupanju Državnog odvjetništva i to o primjeni Zakona o područjima posebne državne skrbi gdje je u navedenoj informaciji dat prikaz sudskih postupaka radi povrata uloženih sredstava protiv korisnika, a sve temeljem članka 14. Zakona o područjima posebne državne skrbi. I tu je još navedeno 45 45 predmeta, u tijeku je pred prvostupanjskim sudom ili drugostupanjskim, 90 predmeta je pravomoćno dovršeno od kojih je 39 u tijeku ovrha i 12 predmeta je naplaćeno u korist Državnog proračuna RH. To nije malo. Temeljem tog članka se prije svega definira da na područjima posebne državne skrbi je bila propisana obveza korisnika obnove da u propisanom roku useli u stambeni objekt koji mu je obnovljen i to sredstvima iz državnog proračuna. Također, isto tim člankom se govori i osnova neispunjenja obveza povratka i prebivanja u obnovljenom objektu u skladu sa evidencijama državnog ureda i za iznose se potražuje po odlukama sve te stvari što smo rekli i naveli, govorimo o pravednosti i ravnopravnosti, da ispravimo to velikom mjerom ovaj zakon koji imamo danas u raspravi i definira pa koje bi ipak naglasili osnovna pitanja koja se uređuju ovim zakonom i to ovih 6 članaka koji se mijenjaju. Prije svega za provedbu članka 1. ovog zakona i to povrat sredstava iz stavka 1 ovog članka izvršit će se najkasnije do 01. lipnja 2017. godine. Ukupni iznos koji se tu … je u nešto manjem iznosu od 12 milijuna kuna, a on se planira osigurati u državnom proračunu za 2015. i '16. godinu. Naravno povrat sredstava će se vršiti … u iznosu od 10 tisuća kuna mjesečno korisniku kojem je utvrđeno pravo za povrat sredstava od ukupno utvrđenog iznosa. Ono također što je dobro definirano člankom 12., stavkom 7 gdje je propisano da u slučaju zahtjeva uvrštenih na liste, prvenstveno stavka 1 navedenog članka, za koji u tekućoj godini nije doneseno rješenje o ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje, podnositelj zahtjeva mora podnijeti novi zahtjev za stambeno zbrinjavanje. Predloženom izmjenom navedenog stavka određeno je da se u tom slučaju taj dio može prenijeti u iduću godinu, naravno mora se i iznova utvrditi mjesto zahtjeva i na ovaj način podnositelj zahtjeva se oslobađa obveze ponovnog podnošenja zahtjeva, a čime se ujedno i rasterećuje administrativna procedura. Ovim zakonskim prijedlogom rješava se pitanje sudskih postupaka pokrenutih prije stupanja na snagu ovog zakona. Stranke u sudskim postupcima pokrenutim … na snagu ovog zakona obešteti će se na teret Državnog proračuna RH kako bi se doveli u ravnopravan položaj sa svim ostalim korisnicima prava na obnovu. Također je bitno istaknuti predloženu izmjenu stavka 2.članka 10.b zakona omogućit će se i provedba navedenog članka zakona odnosno povrat sredstava hrvatskih branitelja i članovima obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji udovoljavaju uvjetima iz tog članka. Predlaže se u tom zakonu i brisanje riječi godišnji iz članka 12. Zakona o područjima posebne državne skrbi i zamjenjuje se da se plan donosi na trogodišnjoj razini, a ne na jednogodišnjoj razini što itekako bitno povećava mogućnost kvalitetnog rješavanja određenih zahtjeva. A člankom 5.ovog prijedloga zakona žele se okončati sporove između vlasnika objekata i privremenih korisnika kojima su ti objekti dodijeljeni i to privremeno u posjed i na korištenje. Bitno je tu naglasiti da je nepovredivost vlasništva jedno od najviših vrednota ustavnog poretka RH i temelj za tumačenje Ustava te se na temelju te odrednice treba poboljšati položaj vlasnika u čije objekte su privremeno korisnici ulagala sredstva. Tj. korisnici su bez dopuštenja najčešće jer to je kod dobro da niko nikoga ništa ne pita, bez dopuštenja vlasnika ili države kojima je nekretnina privremeno dodijelila vršili intervencije u njima. A također po povratku i domovinu i završenom dugotrajnom procesu povrata imovine, vlasnici su suočeni sa sudskim postupcima koje su pokrenuli privremeni korisnici njihove imovine tražeći naknadu uloženih sredstava. A nažalost sudovi su redom presudili u korist privremenih korisnika, te se vlasnici nalaze u situaciji da moraju platiti kazne odnosno iznose priznatih ulaganja, troškove sudskih postupaka i kamate. Ispravak ovog zakona te nejednakosti temelji se na zakonskoj odluci da se privremenim korisnicima priznaju svi uloženi troškovi, a sama RH im se obvezala vratiti uloženo na način da je stupila u pravni položaj vlasnika i također vlasnici nekretnine izuzimaju se od obaveza povrata sredstava nenaplaćenih tražbina i troškova parničnog i ovršnog postupka, a RH preuzima na sebe plaćanje nenaplaćenih tražbina i troškove parničnog postupka. I u tom dijelu ipak možemo reći da ovih 20 godina imali smo mnoge tužbe koje su pokrenute, tužbe koje jako dugo traju i zaista na temelju svih tih sporova ukazuje na potrebu da se moraju donijeti zakonska rješenja koja će ove probleme konačno razriješiti. Naravno, to je dio paketa kojeg smo potpisali sa EU a želimo prije svega biti i pravna država. I da želimo da nakon 20 godina što prije završimo taj ciklus stambenog zbrinjavanja naših ljudi. Evo i s tim dijelom će klub HNS-a Liberalni demokrati podržati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi, s Konačnim prijedlogom Zakona. Hvala lijepa. replika. **Kosor, Jadranka (Nezavisni)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Evo kolega Škvariću vi kažete da želimo, zakon se donosi jer želimo biti pravna država. Spominjali ste članak 10.b i pomicanje rokova, a u obrazloženju, ja ću ga pročitati u obrazloženju zašto se zakon donosi po hitnom postupku predlagatelj kaže "Stoga se predlaže izmjena članka 10.b stavka 2. Zakona o područjima od posebne državne skrbi" znači da se pomiče rok za isplatu hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji "kako bi se izbjegle tužbe hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji odnosno smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata zbog nepoštivanja obveze na vraćanje navedenih sredstava". Dakle država u ovom obrazloženju sama kaže da nije poštivala obveze iz zakona, prema tome to ne može biti obrazloženje koje ćemo poduprijeti ono što svi želimo i što se i sami rekli, želimo biti pravna država. Jer pravna država sama ovdje kaže da nije pravna država i ovo obrazloženje po mom skromnom pravničkom mišljenju može biti odlična podloga za tužbe hrvatskih branitelja kojima nisu ispunjene obveze iz zakona koje je donijela pravna država. Marijan Škvarić, odgovor na repliku. Oni se uvjetima koji su propisani zakonima znamo i sami da ima mnogo propusta na terenu na kojem sam ja bio prisutan oko POS-a i svih ostalih stvari ima puno sudova. Mislim da sada ovim rješenjem i država mora konačno ipak preprezati u svemu tome i reći što treba napraviti. Mislim da ovaj zakon tome doprinosi, a branitelji su itekako odgovorni i zaslužni da idemo njima u korist i da taj ciklus zbrinjavanja u ovih 20 godina riješimo konačno jedanput. Hvala lijepa. zakona uspostavlja se jedan pravedan odnos i prema braniteljima da će im se ta sredstva povratiti ukoliko su oni kupili te nekretnine na ovim područjima, ali jednako tako govorite i o nepravdi koja ne samo da je bila djelomično i u postojećem zakonu nego zato što se nije poštivala, pa ne samo od države nego i od korisnika i od vlasnika. I sada vidite u ratu dakle osim ove zajedničke nevolje koja nas je koja nas je zatekla stradali su posebno i ljudi koji se nisu imali gdje vratiti i Hrvatska je donijela Zakon o raspolaganju tzv. posebnom imovinom. Znamo čija je to bila imovina i sada kada su te kuće konačno obnovljene naravno nisu sve još uvijek nažalost, ti su ljudi koji su se koristili tom imovinom kojima je obnovljena vlastita nekretnina utuživali jer su imali određena sredstva da bi uopće takvu nekretninu koju su dobili u korištenje mogli privesti svrsi i stanovati. Ali što su pokazale sudske presude i to ono što mi vidimo da ne ide u praksi onda je logično da se mijenja zakonom, da su priznavani i oni troškovi koji nisu bili neophodni, dakle i mimo Zakona o obligacijama, neću ulaziti u sudske procese. Ali ako sada država želim mir među tim ljudima ljudima i nadoknaditi i obeštetiti i vlasnika i korisnika sada to ovdje izaziva prijepor. Pa kome stalno nekakvi sukobi i skandali odgovaraju? Država preuzima na sebe teret i preuzela je 2002. teret za sve srušene objekte i van ovih područja koji su posljedica terorističkih čina, tzv. četiri mala koje smo donijeli, četiri mala zakona kojima smo obeštetili i takve ljude. Marijan Škvarić, odgovor. **Škvarić, Marijan (HNS)** Hvala gospođo potpredsjednice. Pa uvažene kolegice zaista se tu možemo složiti jer ako samo idemo u Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje i slušamo njihove probleme ovih 20 godina koje su imali da zaista učinimo punu snagu da ono što je najbitnije što sam i rekao da pomognemo ljudima koji

problemi su bili u tome da zaista smo htjeli mnogo više nego što nam je i pripadalo. I u tom dijelu ono najbitnije što ste i vi istaknuli da je država ovdje maksimalno učinila da sve koji su …/Govornik se ne razumije./… pomogne i cijeli taj trošak koji će se pojaviti od tužbi, od …/Govornik razumije./… stvari stave na svoja leđa. To smo osigurali u ovih idućih 2 godine. I zaista se nadam da do 2017. godine ćemo moći reći da smo učinili sve da pomognemo našim obiteljima stradalnicima. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a kolega Krešimir Bubalo. Izvolite.

Naime, želim odmah na početku reći da sam neki dan bio na Okruglom stolu u Osječko-baranjskoj županiji, upravo koji su organizirali iz županija Osječko-baranjska i zajednica povratnika na kojemu se je raspravljalo upravo o ovome i onome što se očekivalo i onome što će se dogoditi 1.1.2015. godine. Naime, kada kažemo Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o područjima od posebne državne skrbi čovjek bi pomislio da se ide sa nekim zakonom koji će pomoći područjima od posebne državne skrbi i možda promijeniti ono što je loše napravljeno sa izmjenama zakona u 2013. godini no to se upravo ne događa ovim prijedlogom zakona. gledajući Republiku Hrvatsku ogroman novac je uložen u povratak i obnovu Republike Hrvatske, malo ili ništa u ostanak ali i ovim zakonom ali i onim što je doneseno krajem 2013. potencira se odlazak ljudi sa područja od posebne državne skrbi, sa područja koja su ratom razorena, sa područja koja su zaostala. I sigurno da smo očekivali onda Zakon o regionalnom razvoju koji bi pokušao težiti ka uravnoteženju i razvoju Republike Hrvatske. Naime gledajući Zakon o područjima od posebne državne skrbi, Zakon o područjima od posebne državne skrbi Narodne novine br. 86. iz '08., 57. iz '11., 51. iz '13. i 148. iz '13. utvrđuju se područja od posebne državne skrbi Republike Hrvatske kao i poticajne mjere za njihovu obnovu i razvitak. Područja posebne državne skrbi utvrđene su radi postizanja što ravnomjernijeg razvitka svih područja Republike Hrvatske, poticanja demografskog i gospodarskog napretka, završetka programa obnove, povratka stanovništva, trajnog stambenog zbrinjavanja područja od posebne državne skrbi. Određene su tri skupine. Naime, prva i druga skupina prema okolnostima nastalim na temelju posljedica od agresije Republike Hrvatske a treća skupina utvrđena je prema kriterijima ekonomske razvijenosti Republike Hrvatske. Naime, gledajući te kriterije i gledajući štete koje smo imali u Republici Hrvatskoj od 236 milijardi 431 milijun a da možemo se pitati tko je to nas napadao i da li je tko to platio kakvu štetu na Republici Hrvatskoj u prošlim godinama. Nije. To je prvo pitanje s kojim s mi trebamo suočiti u Republici Hrvatskoj i tražiti da oni koji su nas napadali i plate ono što su razbili u Republici Hrvatskoj. A da ne govorimo o 180 tisuća uništenih domova, 25% gospodarstva koje je devastirano. Naime, prošlo je 19 godina od Oluje ali isto tako sjećamo se 2. lipnja 1997. godine dolaska prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana u Beli Manastir i sjećamo se njegovih jasnih obećanja. I ono što je obećao to je i ispunio. Područja od posebne državne skrbi i kuće devastirane obnovljene su. No gledajući prošlih nekoliko godina kako se nije ulagalo u gospodarstvo, kako se nije poticao ravnomjeran razvoj Republike Hrvatske, dapače poticalo se zaostajanje Republike Hrvatske u nekim dijelovima, iseljavanje. I kada gledamo demografsku kartu onda jasno vidimo da neki prostori se crne a naše pitanje iz HDSSB-a gdje će to biti područja od posebne državne skrbi 2020. a ne daj Bože '2030. jer jasno nema strategije kako pomoći tim prostorima. I zato smo očekivali Zakon o regionalnom razvoju upravo od kojeg očekujemo da se stvari mijenjaju. No gledajući ovih nekoliko članaka ali isto ono što sam i razgovarao sa Zajednicom povratnika, jer upravo imali smo zajednicu prognanika, danas imamo Zajednicu povratnika a uskoro će vjerojatno im se promijeniti ime u zajednicu useljenika jer malo ljudi ostaje na tim područjima, jer nemaju za životnu egzistenciju, nemaju posla i Hrvatska se u tim krajevima ne razvija. No kada gledamo pojedine članke prije svega Zakon o produženju roka na povrat sredstava braniteljima koji na područjima od posebne državne skrbi vlastitim sredstvima su kupili kuću do 1. lipnja se produžuje rok 2017. Mi ćemo ići sa amandmanom da to može biti maksimalno do 1. lipnja 2016. godine. Jer ako se u Hrvatskoj kupuju automobili za 330 milijuna kuna onda žalosno je da Hrvatska nema 8 milijuna kuna da bi isplatila nekoliko hrvatskih branitelja koji žive na tim prostorima. Taj rok koji je istekao 2. lipnja 2014. godine pokušao se i današnjim izmjenama, ali isto tako i uredbom korigirati, a dosad su utrošena upravo za tu namjenu za branitelje kojima kojima se treba izvršiti povrat utrošeno je 0 kuna. Pa što je ova Vlada radila da bi poštivala hrvatske zakone, ali isto i narušila pravnu sigurnost građana. Ogriješila se i o Ustav. Prema tome, sigurno da ustavne tužbe ih zabrinjavaju, ali zabrinjavaju ih i mnogobrojne tužbe naših sugrađana i zato se ide sa ovom promjenom, ali ta promjena treba biti za što kraći rok. Pa jučer smo imali zakon onaj o kamatama. Ako država nešto ne isplaćuje, ako se propisuje zakonom zatezna kamata pa ugradimo onda kamatu i u ovaj zakon da se isplati i kamata tim našim hrvatskim braniteljima koji žive na tom prostoru, koji su srcem išli vraćati se u te prostore i pokušavati oživiti život na tim prostorima. No gledajući da zajednica povratnika se očitovala, a Vlada to ne respektira i uredbama pokušava derogirati zakone, taj postupak je nezakonit, neustavan, a po meni i skandalozan. Gledajući ovaj hitni postupak, to govori jasno da se nikad ne gleda par mjeseci unaprijed nego se dan za dan vodi politika u Republici Hrvatskoj. Zato nam je stanje takvo, gledajući od financija, gledajući od gospodarstva, ali i u drugim segmentima u u Republici Hrvatskoj. Maloprije su kolege govorile da to nisu veliki iznosi pojedinačno, kuće su bile do 50-ak tisuća maraka, znači do 200 tisuća kuna i sigurno da to ako bi se isplatilo odjedanput pomoglo bi tim ljudima koji žive na tim prostorima, a ne da ih se rasteže kao žvaku na idućih još dvije godine. Prema tome, klub HDSSB-a je zato ako se ide već u ovo, riješimo to što brže i operativnije, to je vladinih nekoliko auta ili neki troškovi koji nisu uopće trebali biti troškovi u proračunu. Pa kada gledamo i hrvatsku zaduženost, kada gledamo što je napravljeno 2000. godina naslijedili smo pariški, londonski klub dugove. Obnova je napravljena do 2000. i bili smo dužni 47 milijardi kuna, 2008. 100 milijardi kuna, 2014. vanjski dug prešao je 240 milijardi kuna i u što je taj novac potrošen. I da mi nemamo kao Republika Hrvatska pišljivih 8 milijuna kuna za ove ljude koji žive na tim prostorima, e to je pitanje za sve nas da se pogledamo u ogledalo i kažemo to je sramota. Tih 8 milijuna kuna se mora naći u proračunu, isplatit i to treba biti prioritet. No isto tako kada gledamo ono što se događa člankom 2. prijedlog zakona kojim propisuje se produljenje roka i liste prioriteta za stambeno zbrinjavanje, dodjelu građevinskog materijala na PPDS-u, onda isto tako upravo od prognanika čujemo da nisu zadovoljni s tim jer lista prioriteta objavljena je 30. travnja 2014. na stranicama uprave za obnovu i stambeno zbrinjavanje, a podnositelji zahtjeva nisu dobili otpravak liste koja je upravni akt. U tim područjima 80% građana ne služi se internetom pa nisu imali pojma da je lista objavljena. Kako su ipak to saznali pa su podnijeli prigovore koji su odbačeni zbog propuštenog roka na prigovor od 8 dana. To je isto problem s kojim se suočavaju ljudi koji žive na tom prostoru. A isto tako kad analiziramo pojedine zahtjeve, gledajući da je nekad bilo 11000 zahtjeva, jedino što je dobro da ljudi neće morat podnosit nove zahtjeve, da će uredit stari. Ljudi troše novac, a nema rezultata. Gledajući na prostoru Osječko-baranjske županije bilo je 508 zahtjeva, ali isto tako dosta je primjedbi upravo na te liste i mislim da se treba povući ta lista, prioriteti i obnoviti cijeli postupak, ali ići javno da ljudi to znaju, a ne samo putem interneta. Prema tome, ako želimo da ljudi ostaju na tim prostorima, ako želimo da imamo PPDS, a nakon 1.1.2015. svim stanovnicima na PPDS-u našim sugrađanima potrošačka košarica će bit manja. Kad govorimo o porezu na dohodak, kad govorimo o onim povlasticama koje su imali i jedva preživljavali dosad, pa kako će bit živjeti od 1.1.2015. Očekujemo novi egzodus ljudi iz tih prostora upravo zbog egzistencije, teškog preživljavanja, a čak i onih koji su našli posao izvan tih sredina i otišli možda negdje u najam. Ono što nas zabrinjava, još će morat plaćat porez na nekretnine na tom prostoru, nekretnine koje nemaju kome prodati, nekretnine za koje nitko nije zainteresiran da dođe živit. E to su pitanja koja mi moramo postavljat ovdje u Hrvatskom saboru, na koje tragamo za odgovorima, a ovim zakonom se ne rješavaju ti problemi. Prema tome, očekujemo u klubu HDSSB-a da se što prije Zakon o regionalnom razvoju stavi na dnevni red kako bi progovorili o koeficijentu razvijenosti, kako bi progovorili o onima koji nemaju za preživljavanje, kako bi progovorili i o objedinjavanju jedinica lokalne i regionalne uprave koje su zaostale na tom prostoru. Prema tome, ići ćemo s amandmanima, ne možemo ovo podržat jer ovo nije rješenje ni za branitelje, ali nema nikakvih ni rješenja za ljude koji žive na tom prostoru, nema jasne strategije šta će se s tim prostorima u Republici Hrvatskoj jer dosad smo imali primjer da ljudi sele sa tih prostora. Danas imamo primjere da ljudi masovno iseljavaju iz gradova na tom prostoru. Prema tome gdje će nam bit Hrvatska, nije Hrvatska samo grad Zagreb, Hrvatska je i Donja Motičina, Hrvatska je Beli Manastir, Hrvatska je i Popovac i Petlovac, Hrvatska je svaki dio,

E to upravo ovim zakonom se ne rješava. Hvala lijepa. su proglašena područja od posebne državne skrbi i poglavito ova koja su bila zahvaćena ratom i ratnim zbivanjima, odnosno okupirana. Onda je bilo riječi o tome i javno da će stručnjaci, da će kadrovi koji budu došli u ta područja raditi imati stimulans u gotovo dvostruko većoj plaći negoli u mjestu u kojem su do sada radili i prebivali. Pa evo ja sam kao kirurg razmišljao da odem raditi u Knin recimo ili u neko drugo mjesto kako bi se oživio život i kako bih i ja imao određene da kažem koristi od toga. Kasnije se o tome više nije pričalo. I pogledajte, danas je to potpuno, nema ni jedne riječi o tome više. O tome da je država, dakle tražila obnovu postupka za i sve i sve dokumente, vađenje svih dokumenata ponovo za izgradnju kuća na područjima od posebne državne skrbi, pa onda rekla da tamo gdje nema interneta nisu ljudi vidjeli i postoji problem sa takvim zahtjevima. Postoji i to da rok od 8 dana i da se ne priznaje naknadni zahtjev. To su veliki problemi. Nadalje, kada govorite o demografskom osiromašenju tih krajeva pogledajte popis naših županija, pogledajte evo Ličko-senjska županija 50000, 51000 stanovnika. Ako gledamo iseljavanje iz krajeva onda pogledajmo ove općine koje su uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. Govorim ovdje počevši od dvora Gline, Vojnića i ostalih krajeva recimo Lapac itd. Pa uskoro, to i sad već važi kao meki trbuh Hrvatske, a uskoro će ti krajevi biti potpuno pusti upravo iz razloga što se u te krajeve ama baš ništa ne ulaže za opstanak i za život u tim krajevima. Hvala Evo kolega Grubišiću, jesmo razgovarali dosta oko ovog zakona kako između nas u klubu, ali isto tako i sa povratnicima. No, ono što je posebno zabrinjavajuće da od 1.1.2015. kad govorimo o porezu na dohodak ubit će potrošačku košaricu, ubit će životni standard ljudi na tim prostorima i sigurno kao klub HDSSB-a da smo zabrinuti za budućnost i život ljudi na tim prostorima i da li će uopće ostajati. Ono što ste malo prije rekli, a to smo govorili i u raspravi. Znači, 8 dana je bio prekratak rok, ljudi nisu bili informirani, nisu znali. Pa koliko postotak ljudi ima uopće Internet na prostoru posebne državne skrbi? Vrlo mali. Prema tome, to treba ići javna objava na HTV-u da ljudi budu upoznati i da znaju šta se događa i jasni rokovi. No, ono što je posebno zabrinjavajuće to je crna demografska slika na tim prostorima gdje ljudi do 2020., a posebno gledajući 2030. što se događa i kakve su statistike ali i posebno i ono što osjećamo svaki dan na terenu razgovarajući sa tim ljudima. Pa tko će uopće živjet na tom prostoru? E to treba jasna strategije i tu treba jasan Zakon o regionalnom razvoju. Hvala lijepa. Kolega Bubalo, rekli ste u svom izlaganju da se ne gleda, dakle govoreći o ovim, po mišljenju oporbe o ovim nekim propustima da se ne gleda barem par mjeseci unaprijed. Ja bih rekla da ovaj zakon, odnosno izmjene zakona, a pogotovo kad čitate obrazloženja jasno je da je sam predlagatelj zakona svjestan da se ne gleda ni nekoliko mjeseci ili godina unatrag. Naime, ovdje se u obrazloženju jasno kaže da su prošle godine izmijenjene odredbe u ovom zakonu kojim se više nisu penalizirali oni kojima su kuće obnovljene pa su imali obvezu useliti se, pa stanovati, pa ne otuđiti u roku od 10 godina itd. Dakle, to je izbrisano. Ali sam predlagatelj zakona kaže, međutim citiram tom izmjenom zakona, dakle prošle godine nisu predviđene odredbe koje bi riješile problem sudskih postupaka pokrenutih po toj odredbi koji su bili u tijeku ili su bili završeni. Dakle, dogodilo se to u prošlosti. Prema tome, zakonodavac, odnosno predlagatelj, oprostite zakonodavac smo mi. Predlagatelj zakona ni prošle godine nije gledao unatrag, nego sad, dakle unaprijed, a kamoli da je gledao unatrag, a trebalo je čekati kao što se vidi iz obrazloženja tek početak 2014. da Državno odvjetništvo pošalje popis svih postupaka koji su u tijeku ili su već završeni, odnosno na kojima je postupci u kojima je obavljena čak i ovrha. I to je nešto što mislim da nije definitivno prihvatljivo. I spomenuli ste osam milijuna kuna koji su potrebni da bi se isplatilo hrvatskim braniteljima u kontekstu pišljivih osam kuna. Jedino u tome se ne slažem. Ja mislim da je osam milijuna milijuna kuna veliki novac jer ga netko treba zaraditi. Ali vjerujem da ste to rekli u smislu da u čemu se slažem da i u proračunu za ovu i sljedeću godinu je taj novac moguće pronaći ako se još ponečega odreknemo. repliku. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Naime, vladajući ili ova Vlada slabo sluša glas naroda, a još manje mišljenje oporbe. No dovoljno ćemo bit glasni da to dođe do Vlade, pa i ovaj zakon do ušiju da barem počnu razmišljati. Ova Vlada nije gledala unatrag, ali nije gledala posebno unatrag. I zato imamo ovakvo zakonsko rješenje koje se donosi od danas do sutra. Naime, sudski postupci je jedan od načina kako je pritisnuta Vlada da donosi ovakvo zakonsko rješenje. Ako nešto ne ide verbalno znači ide sudskim putem i prema tome i zato i je ovakvo rješenje danas pred nama. Na ono što ste malo prije rekli 8 milijuna kuna. Gledajući da smo se prije dva tjedna zadužili 10 milijardi kuna onda ja kažem da je 8 milijuna kuna pišljivih. Gledajući hrvatsku zaduženost danas od 240 milijardi, gledajući na čeg se troši državni proračun onda i kad zažmirite možete na svakoj stavki zagrebat ovaj iznos. Ingrid Antičević-Marinović, replika. i da nam za to treba i posebni Zakon o regionalnom razvoju gdje bi ljudi počeli i raditi i mogli živjeti, a ne iseljavati. Tu se u potpunosti slažem s vama. Međutim, ovaj prijedlog zakona on rješava određene ljudske sudbine gdje platiti sudske troškove, gdje platiti ona ulaganja bilo da su korisna ili nekakva luksuzna, nije naše da o tome govorimo, ispraviti nepravdu i dati braniteljima upravo povrat tih sredstava sve to država radi. Dakle, ona i jedan segment gleda, gleda i drugi. Mi se oko toga, uvijek se svak očeše i oko toga je li to bilo potrebno. Mislim da je to bilo potrebno jer određena skupina ljudi nije mogla raspolagati vlastitom imovinom. Njoj je država odredila da će netko drugi stanovati u njoj. I sada je normalno da i ona preuzme te troškove kao i obnovu kuća ljudima kojima su srušene. Kažete da ova sredstva su mala, da je sramota da nismo našli dosada ta sredstva da se isplate braniteljima u iznosu nešto čak i manje od 8 milijuna kuna. Ja se mogu složiti da je to sramota što nije to dosada isplaćeno, ali sada kad se ovim prijedlogom zakona želi to riješiti vi opet govorite da je to sramota. Sramota je sve ono što dosada nije bilo riješeno, a kad se pokuša nešto riješiti onda ja mislim da se oko toga treba složiti. Iako jeste istina da sva dobra rješenja imaju samo jednu manu, a to je da se donose prekasno. repliku. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Ma vrlo kratko. Evo drago mi je kolegice Ingrid da se slažemo da je prijeko potreban Zakon o regionalnom razvoju kako ti prostori nakon 1.01.2015. ne bi bili prostori na kojima neće ostati ljudi živjeti. To je prioritet i to bi trebalo ići u proceduru što prije da se raspravi upravo o Zakonu o regionalnom razvoju. Lijepo ste rekli da su u pitanju ljudske sudbine, ali ako ih rješavamo danas onda nemojmo to rješavati još dvije godine i to bez kamata. Ajmo to riješiti hitno. Ili ako rješava se i na godinu dana pa nek onda dobiju i pripadajuću kamatu. Jer jučer smo govorili o Zakonu o kamatama ili o zateznim kamatama. Prema tome, tu treba pomoći ljudima, ne okolišati, ne čekati nego upravo riješiti to odmah. A mišljenja sam, gledajući i državni proračun, gledajući i ova silna zaduženja da je to najmanji problem 8 milijuna kuna. Ali ono što je bitno da ovo dolazi prekasno u naše klupe i da je to trebalo biti već odavno riješeno. lijepo. Kolega Bubalo kad pogledate izvršenje Proračuna za 2013. onda ćete vidjeti da se itekako moglo naći 8 milijuna kuna jer tamo u tekućoj pričuvi se negdje oko 55 milijuna platilo za sudske tužbe, a na toj pričuvi je ostalo neiskorišteno negdje 70, 80 milijuna. No, to je samo ovako usput rečeno. Razlog za moju repliku je vaša konstatacija da su na internetu objavljenje mogućnosti i na web stranicama ministarstva da se mogu ljudi žaliti ili prijaviti. E sad, kad ne želite da netko nešto vidi onda to obično objavite tamo gdje znate u principu da najveći dio onih koje to tangira to neće pogledati. Tako je i ovdje slučaj kao što je i onaj slučaj za ono radno mjesto znate dolje negdje u Primorju pa se objavi u Glasu Slavonije jer Glas Slavonije je jako čitan list u Primorju. Tako i ovdje oko ovoga interneta. Međutim, nije dobro da Vlada na ovakav način mijenja zakone, da uletava sa uredbama jer to je čest običaj ove Vlade. Sjetite se Zakona o predstečajnoj nagodbi, ovdje se donese u petak a sljedeći četvrtak Vlada izmijeni taj zakon sa 45 članaka i što taj zakon poprimi jedan sasvim drugačiji izgled, poprimi sasvim drugačija pravila igre i dogodi se što se dogodi. Prema tome, da je postojala dobra želja, da se želio stvarno riješiti problem Vlada je to mogla napraviti no nažalost ovakvo rješavanje problema samo umjesto da smiruje tenzije na područjima koja su pretrpjela rat nažalost ih otvara. Jer reakcija ljudi na području od posebne državne skrbi na ovakvu izmjenu zakona je izuzetno negativna. I to je istina koju mi moramo, gledajte kolegice Antičević malo razgovarajte s ljudima pa ćete vidjeti. Odite do Benkovca pa ćete vidjeti što će vam ljudi reći. … /Upadica se ne razumije./… Pa tako je, odite do Benkovca, odite do Obrovca, odite gdje god hoćete, odite malo u Liku što će vam ljudi reći. Dakle, definitivno on ovakav kakav je produbljuje tenzije, a mi sad možemo pričati što god hoćemo. Hvala lijepo. Kolega Šuker gledajući izvršenje Proračuna za 2013. a gledajući i deficit koji smo imali, 17 milijardi kuna, onda se u tom deficitu sigurno trebalo naći ovo i riješiti jer 8 milijuna kuna nije problem. Lijepo ste rekli 55 milijuna kuna za sudske tužbe, ali isto tako za tužbe koje se po 10, 20 i 30 godina kisele na našim sudovima. To jasno govori o pravnoj neefikasnosti naše države gdje bi trebali ubrzati postupke i gdje ne može netko čekati na pravdu 20 godina. Lijepo ste konstatirali kad govorimo o webu i žalbama da nisu željeli upravo da se to vidi. Ali ja ipak ocjenjujem da su to objavili u Glasu Slavonije da bi to puno bolje ljudi prihvatili i pročitali i jedni drugima javili nego što su objavili to na web stranicama. Bilo bi puno bolja čitanost jer velika je čitanost Glasa Slavonije u Slavoniji i Baranji a puno prognanici su povezani sa raznim ljudima i povratnici i sigurno bi prenijeli tu informaciju prije nego ovu što smo navodno imali na webu. No, reakcije ljudi na PPDS-u, te na ovom okruglom stolu kojem sam bio, ali u razgovorima s ljudima po terenu reakcije su na ovo negativne, reakcije kažu da treba ovo riješiti ovo što prije, reakcije kažu da ne treba čekati 2 godine, reakcije kažu da se to može naći u proračunu već odmah. Prema tome, respektiramo te reakcije ljudi koji su osjećali sve one teškoće rata na svojim leđima i koji osjećaju teškoće života na PPDS-u u ovom trenutku Stjepan Milinković, replika. i naravno i u konačnici o ostanku ljudi na tim područjima. I nažalost se potvrđuje ono da, što je rekao kolega Jurković, da se ništa ne radi, ali mene brine još jedna stvar da se nažalost ne razumije ili se ne želi razumjeti problematika. Pa recimo jednu stvar koja možda nije bila spomenuta, a to je da su to uglavnom ruralna područja gdje se ljudi bave poljoprivrednom proizvodnjom, poljoprivrednom proizvodnjom, bavili su se ajmo reći, bolje rečeno bavili su se, a znamo na kakve je grane došla poljoprivredna proizvodnja i što se dogodilo. Dakle, doživili su već jednu, osim ratnog stradanja i svega, doživili su još jedno kažnjavanje. I sad u ovom dijelu, naravno ako nema toga, ako nema poticanja nema ni ravnomjernog razvoja onog dijela i u svakom slučaju stoji ono vaše strategija regionalnog razvoja. Pa prije kratkog vremena u ovom visokom domu je bila delegacija Turskog parlamenta koji su rekli da podupiru naravno sve mogućnosti i pomaganja ruralnih područja u osmišljavanju poljoprivredne proizvodnje. Na taj način doprinose opstanku, doprinose ravnomjernom regionalnom razvoju. Pa da nas moraju doći poučavati parlamentarci iz Turskog parlamenta? Svaka čast i poštivanje, ali mislim da u tom dijelu se svakako, a stavljati naglasak samo na stambeno zbrinjavanje, širi je to pojam koje treba itekako dati na važnosti a poglavito u ovom dijelu poljoprivredne proizvodnje. Hvala lijepo. gospodarskog oporavka tamo nema, imamo potonuće gospodarstva koje je preživljavalo u ovim godinama. No, kada govorimo o ostanku, ostanak to je upitnik u ovom trenutku jel dobar dio ljudi živi u ruralnom prostoru. I kao što ste rekli, citirat ću: "Bavili su se poljoprivredom.", svi vidimo koliki je pad proizvodnje od mesa, mlijeka, svega onoga što naši poljoprivrednici proizvode nemaju kome prodati, a ono što im je najveći udar sve kalkulacije i kredite koje su dizali, dizali su na temelju poticaja koji su bili 2008., koji su drastično pali u odnosu na današnje vrijeme. I ono što im se događa dok su nekima za kredite vrata HBOR-a širom otvorena, oni su u situaciji da ne mogu ni refinancirati svoje obveze koje su 2008. ili 2007. kad su vjerovali da mogu opstati na tom prostoru baveći se poljoprivredom, kad su uzimali kredite i kad su vjerovali da mogu preživljavati od teškog rada svojih ruku, svoje obitelji koja se željela vratiti na taj prostor. Danas je vidljivo od svog teškog rada ne mogu tamo živjeti i sve kalkulacije koje su imali 2006., 2007. i 2008. da su pale u vodu. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Kolega Juhas, ne možete, morate se javiti za repliku kad je osnovno izlaganje. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolega Željko Mirković. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, gospodine zamjeniče sa suradnicama, kolegice i kolege. Evo dozvolite da na početku kažem da ćemo mi ispred kluba SDP-a podržati ovo zakonsko rješenje. I ja bih se samo osvrnuo na ovih 5, 6 članaka članaka zakona koji to zakonsko rješenje na neki način regulira. Uz članak 1. propisano je: "Da Hrvatski branitelji i članovi obitelji smrtno stradalih Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su prije stupanja na snagu uredbe o darovanju stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne državne skrbi otkupili vlastitim sredstvima ili kreditom obiteljsku kuću kuću u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi, imaju pravo na povrat kupoprodajne cijene bez kamata uz uvjet da nemaju u vlasništvu drugi useljivi stambeni objekt ili ako isti prodali, ili na bilo koji drugi način otuđili nakon 8. listopada 1991. godine." Zbog nedostatka financijskih sredstava o kojima smo i u prijašnjim izlaganjima već dosta o tome čuli, uzrokovani sveopćom gospodarskom krizom povrat sredstava iz članka 10.b Zakona o područjima posebne državne skrbi Hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji nije izvršeno. S obzirom da se pokazalo kako je rok za povrat sredstava od 3 godine od stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi nedostatan ovaj rok je produžen do 1. lipnja 2017. godine. Naime, u rebalansu proračuna za 2014. godinu osigurana su financijska sredstva koja su dovoljna da bi se počelo sa povratom sredstava Hrvatskim braniteljima. Također, je donesena uredba o načinu povratka kupoprodajne cijene bez kamata Hrvatskim braniteljima i članovima obitelji smrtno stradalog, zatočenog, nestalog, umrlog Hrvatskog branitelja. Uredba stupa na snagu 13. svibnja 2014. godine. Rok za povrat sredstava istječe 2. lipnja 2014. godine. Predloženom izmjenom članka 12. a stavka 6. Zakona o području posebne državne skrbi uređuje se postupanje u upravnom području stambenog zbrinjavanja. Budući se zbog obima posla pokazalo da bi efikasnije bilo da se plan donosi na trogodišnjoj a ne jednogodišnjoj razini. Ovim zakonskim prijedlogom predložen je rok od 3 godine. Naime u slučaju da se zahtjev ne riješi u tekućoj godini, taj se zahtjev može prenijeti u sljedeću godinu, ne moraju se podmirivati novi administrativni troškovi i poštivati administrativna procedura, nego se jednostavno uvrsti po prioritetima za iduću godinu. Također, uz članak 3. predloženom izmjenom članka 14. Zakona o područjima posebne državne skrbi briše se obveza da je obitelj koja je ostvarila pravo na stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog materijala za popravak, obnovu obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva dužna i u njoj prebivati najmanje 10 godina. Na ovaj način se brišu ograničenja prava vlasništva koja su u određenom trenutku nametnuta vlasniku na način da je bio obavezan u određenom roku useliti se u obnovljenu obiteljsku kuću ili stan odnosno u njoj prebivati određeno vremensko razdoblje. Uz članak 4. kako su svi sudski ovršni postupci koji su pokrenuti temeljem članka 14., stavka 4 Zakona o područjima posebne skrbi, a koji su u tijeku, obustavljaju se. Također se obustavljaju svi sudski ovršni postupci koji su pokrenuti temeljem članka 14., stavka 1, točke 4 Zakona o područjima posebne državne skrbi koji se odnose na povrat uloženih uloženih sredstava protiv korisnika prava na darovanje građevinskog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva koja su u tijeku. Člankom 12., stavkom 2 zakona brisana je odredba kojom je bila propisana obveza korisnika obnove da u propisanom roku useli u stambeni objekat koji mu je obnovljen sredstvima državnog proračuna. Na tom objektu prebiva najmanje 10 godina, a da za to vrijeme ne smije objekat prodati, a u slučaju neispunjenih navedenih obaveza bio je dužan vratiti sredstva utrošena u obnovu toga objekta. Uz članak 5. određuje se da će RH sklopiti nagodbu s vlasnikom objekta u slučajevima kad je privremeni korisnik koji je koristio objekt koji je vraćen u posjed vlasniku na temelju programa programa povratka i zbrinjavanja prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba, uložio vlastita sredstva u taj objekat i time povećao njegovu vrijednost. To je bilo nešto najspornije do sada, međutim, evo kažem ovim zakonskim rješenjem vjerujem da će se i to regulirati, odnosno riješiti na zadovoljstvo kako korisnika, tako i vlasnika nekretnine. Uložio je znači vlastita sredstva u taj objekat i time povećao njegovu vrijednost, a koje slučajeve nije moguće riješiti primjenom članka 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi. Na ovaj način želi se okončati 14 preostalih sudskih sporova između vlasnika objekata i privremenih korisnika kojima su ti objekti dodijeljeni privremeno u posjed i na korištenje te poboljšati položaj vlasnika u čije objekte su privremeni korisnici ulagali sredstva. Bitno je naglasiti kako je nepovredivost vlasništva jedna od najviših vrednota Ustavnog poretka RH i temelj za tumačenje sustava. Vlasništvo kao pravni odnos u kojem pravna stvar u cijelosti pripada određenom pravnom subjektu, odnosno vlasniku povrijeđene ulaganjima privremenih korisnika bez znanja i dopuštenja vlasnika. Vlasnicima nekretnina u koje se ulagalo bez ovlaštenja, a povrijeđeno je prije svega pravo na zaštitu vlasništva, ali i pravo na poštivanje osobnog i obiteljskog života te pravo na dom. S ovim rješenjem mislim da će se, kako sam već i prije rekao, ovo riješiti na zadovoljstvo kako korisnika, tako i vlasnika. … /Govornik se ne razumije./ … primjenom, znači … jednakosti vlasnici nekretnina koje su bile predmet ulaganja bez ovlaštenja nisu bili niti su u ovom trenutku u jednakoj situaciji kao kao svi ostali vlasnici nekretnina čija je imovina bila dodjeljivana na privremeno korištenje neposredno nakon Domovinskog rata. Upravo povreda načela jednakosti prouzročila je njihove probleme i oni se ne mogu ni s kim usporediti jer se nalaze u velikoj pravnoj neizvjesnosti te se intervenira u mirnoću uživanja njihova vlasništva. Naime, u povratku u domovinu i … dugotrajnom procesu povrata imovine suočeni sa sudskim postupcima koje su pokrenuli privremeni korisnici, njihova imovina tražeći nadoknadu uloženih sredstava. Sudovi su redom presudili u korist privremenih korisnika te se vlasnici nalaze u situaciji da moraju platiti iznos priznatih ulaganja, troškove sudskih postupaka i kamate. Ukoliko ne mogu izvršiti uplate, po presudama njihove nekretnine idu na javnu dražbu kojima se u konačnici pokriva samo dio presuđenog iznosa jer je njihova vrijednost na tržištu znatno manja od presuđenih presuđenih iznosa. Sve to ugrožava egzistenciju i kvalitetu života ovih ljudi te dovodi do politiziranja cijelog procesa povratka. Vlasnici ovih kuća su već godinama u vrlo teškom egzistencijalnom položaju i nemaju osiguran smještaj od strane države. Svrha dodjeljivanja preuzetih nekretnina privremenim korisnicima bila je zaštite imovine vlasnika … senzibiliteta društva s tada ugroženom skupinom prognanika, izbjeglica koji su u dodijeljenim nekretninama trebali naći privremeni krov nad glavom. Usprkos činjenici da je privremenim korisnicima bilo dozvoljeno poduzimati samo nužne popravke, mnogi od njih su poduzimali izvanredne i nepotrebne infrastrukturne zahvate. Iako su ova ulaganja u privatnu imovinu bez naloga ili ovlaštenja, privremenim korisnicima su priznati svi uloženi troškovi, a sama RH im se obvezala vratiti uloženo na način da je … u pravni položaj vlasnika. Vlasnici nekretnina koje su bile predmet ulaganja bez ovlaštenja su u znatno nepovoljnijoj situaciji od privremenih korisnika ovih nekretnina koji su redom stambeno zbrinuti u RH na način da su postali vlasnici dodijeljenih nekretnina te je i tu nejednakost potrebno ispraviti. I na kraju bih se još samo osvrnulo, bilo je govora u prijašnjim izlaganjima oko demografske obnove ne samo oko Zakona od posebne državne skrbi nego može se to prenijeti i ostatak Lijepe naše. Naime, sigurno da Zakon o regionalnom razvoju to će se obuhvatiti i da će se iznaći rješenja da ne bi stvarno pojedina područja Lijepe naše ostala bez stanovništva odnosno kako sada stvari stoje i tu gdje je problem ne znam u gorskim krajevima u Slavoniji ne samo što se iz godine u godinu odnosno svakim popisom svakih desetak godina rapidno smanjuje broj stanovnika tu je još jedan isto za mene veliki problem, a to je problem starog stanovništva. Tako da kažem sve to vjerojatno će se Zakonom o regionalnom razvoju predlagatelj imati u vidu pa kada budemo o tome raspravljali ćemo dati svoje mišljenje i o tome. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica Naime, kolega to se neće baš riješiti Zakonom vezano za regionalni razvoj, dijelom hoće za područja koja imaju male koeficijente itd. No evidentno je da je karta regionalnih potpora RH napravljena i da postoje dvije regije kada govorimo o potporama. Ista je potpora u gradu Zagrebu i našoj Levanjskoj Varoši, prema tome tu je već učinjena nepravda. A nadam se Zakonom o regionalnom razvoju da će se te nepravde barem pokušati mijenjati jer prostor posebno Slavonije i Baranje posebno PPDS-a ostat će prazni. Mirković. **Mirković, Željko (SDP)** Slažem se kolega, ali sam uvjeren da će predlagač imati u vidu upravo ta područja i da će uz ove kriterije koji su sada navedeni uzeti neke druge kriterije specifično za pojedina područja i da jednostavno neće dozvoliti da nam dijelovi Lijepe naše ostaju bez stanovnika. Zahvaljujem se potpredsjednice Hrvatskog sabora. Gospodin Puljiz, predstojnica državnog ureda sa suradnicom. Ja ću iznijeti stavove našeg kluba o ovim izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne skrbi za koji mislimo da iako je nomotehnički vrlo jednostavan zakon, ima svega 4 člana, mislimo da je suštinski vrlo značajan i suštinski socijalno vrlo dobar, pravedniji nego što je bio i čak na neki način mislim da je politički mudriji prema nekim svojim rješenjima. Ovim izmjenama se ispravljaju anomalije u ovoj stvari prethodnih vlada, mislimo da i sadašnja Vlada prilično kasno ušla u sagledavanje ove problematike, tek na nekoliko intervencija zastupničkih pitanja našeg kluba itd. shvatilo se koja je težina ove problematike i shvatilo se da se ovdje osim politike radi ustvari o ljudskim sudbinama, nekolicini ili stotinama ljudskih sudbina egzistencijalni koji se nalaze u specifičnim egzistencijalnim poteškoćama, upravo zbog nedorečenosti osnovnog Zakona o područjima posebne državne skrbi. I zato mislimo da je u ove izmjene trebalo ići, mislimo da je dobro što se ide po hitnom postupku jer za neke životne situacije već davno, davno kasnimo i za njih je ovaj hitni postupak već zakašnjela stvar. Na to smo ukazivali mi, na to su ukazivali izvještaji UNHCR-a međunarodne zajednice, a i u svakom izvještaju pučke pravobraniteljice se ukazuje upravo na markantne slučajeve vezane za ove 4 izmjene. Zato mi potpuno podržavamo donošenje ovih izmjena i mislimo da će se ovim kompletirati segment povratka obnove i stambenog zbrinjavanja unutar samog osnovnog zakona i mislimo da će se kroz formiran državni ured koji je počeo raditi koji se i materijalno prilično dobro, ali i kadrovski vrlo dobro ekipirao i koji su ušli u samu bit problema i počeli su se vrlo dobro nositi sa ovim U svakom slučaju se slažem i sa mojim prethodnikom kolegom Bubalom koji je rekao da mi svi očekujemo donošenje novog Zakona o regionalnom razvoju i o tom zakonu smatramo da je jedan od temeljnih zakona našeg budućeg razvoja. Vidjet ćemo kako je predlagatelj cijelu tu problematiku osmislio. U svakom slučaju samo kratak komentar, dakle podjela na takve dvije regije na takve dvije regije kao što je to urađeno nama sa istoga govori, malo nas zbunjuje ispada da su ljudi u pojedinim općinama u Istri lošije razvijeni nego mi u našoj istočnoj ili zapadnoj Slavoniji pa će dobivati prema toj podjeli statistički odnosno u postotku veći dio potpora nego što ćemo mi to dobivati. To je teško objašnjivo našim ljudima. No dobro, o tom po tom. Dakle u članku 1.vrlo kratko je rečeno odnosi se na kategoriju branitelja i povrata njihovih sredstava, vlastitih sredstava uloženih u kupovinu kuće ili stanova. Vrlo kratko je rečeno da će se povrat izvršiti najkasnije do 1.6.2017. mi apsolutno podržavamo ovo. Da podsjetim kada smo razgovarali o rebalansu prvo o osnovnom proračunu, kasnije o rebalansu proračuna za 2014.godinu, mi smo tražili značajna sredstva, mislim da se radi o prvoj varijanti od 10 milijuna kuna smo tražili za poziciju upravo za realizaciju ove pozicije. Nije ona bila prihvaćena u proračunu u cijelom iznosu. Mislim da smo dobili polovinu pa smo rebalansom kasnije morali opet intervenirati. imamo interes i mislimo da je dobro d se ova kategorija riješi i to što prije da se riječi, čak i prije nekakvog roka od tri godine, smatramo da ljudima treba vratiti uložena sredstva ako im je to zakonom omogućeno. I ne treba čekati tri godine, to nisu tako velika sredstva da bi se to da bi se to rastezalo kroz nekakav dug period. Osim toga, mi, ja kako vidim, ovaj članak 1. potrebno je usuglasiti ove rokove. Zakon je rekao da povrat sredstava ističe 2.6. a Vlada uredbe je je rekla da stupa na snagu 13.5. 2014. godine, prema tome iz tih razloga je trebalo ovaj članak donijeti, ja ga tako i tumačim i zato to i podržavam donošenje ovoga ovoga članka 1. izmjena i dopuna. U članku 2. se radi o listi prvenstva gdje se definira, dakle samo se riječ: "godišnji", briše se i umjesto toga dodaje se riječ: "trogodišnji". Isto smo tako mi svojevremeno upozoravali i kroz amandman smo rekli da nije dobro ukoliko se lista prioriteta utvrđuje na godišnjem nivou. Rekli smo da će do ovih problema doći, da se ne može i zbog ekipiranosti i zbog sredstava se ta godišnja lista ne može iscrpiti do kraja i onda svi oni koji ne budu sa tih lista bili, čiji predmeti ne budu bili realizirani, prava ne budu ostvarena a u idućoj godini se moraju zahtjevi ponovo zanoviti, ponovo ljudi se izlažu nekakvim nepotrebnim troškovima. Tada smo i rekli da je to moguće u nekakvim urbanim sredinama, teško je to u nekakvim pasivnim sredinama gdje nemate ni osnovnu komunikaciju. I zato je dobro da je predlagatelj ovo korigirao na način da je, da liste važe za rok od 3 godine. Mislimo da će to biti prilično kvalitetnije rješenje. S time što u svakom slučaju nije loše prihvatiti i sugestiju da o cijelom ovom procesu treba javnost informirati na adekvatan način jer jer je isto tako bilo prigovora da ljudi na terenu nisu znali do 5. mjeseca kakve su im obaveze u smislu podnošenja ovih zahtjeva. Članak 4. za nas vrlo bitna stvar jer se ovdje radilo o inicijativi, odnosno našem amandmanu gdje smo svojevremeno tražili da se u članku 14. stav 4. briše, briše, to je bilo prihvaćeno. I iz toga se otvorila mogućnost da se riješi niz stvari koje su do sada bile na štetu korisnika obnove. u prethodnom rješenju su postojala četiri vrlo restriktivna elementa a to je obavezno useljavanje u nekakvom roku, korištenje određenog objekta najmanje 10 godina, zabrana otuđenja tog objekta koji se dobilo kroz obnovu i naravno ukoliko se to ne poštuje postojala je prijetnja i obaveza, sudska uloženih sredstava. Mislimo da se kroz ova četiri restriktivna elementa se u jednom trenutku praktično do bez smisla se doveo koncept obnove. Jer ako ste vi imali sve ove restriktivne odredbe onda su ljudi dvostruko kažnjeni. Kažnjeni su na način da im je prvo nešto porušeno, iza toga kada im je država to obnovila onda ih je restriktivno vezala za to da se moraju useliti u nekom roku ako ne onda će vratiti uloženo pod kaznom, pod ovrhom, pod hipotekom. Ako ne živi kraće, dakle mora živjeti najmanje 10 godina da bi nešto mogao otuđiti a njegovo je, dakle ako je njegovo onda ima pravo raspolaganja, to je elementarno pravo. I ukoliko, smo, ovim sada izmjenama je ispravljena ta nekakva vrsta pravne nelogičnosti i nepravde u konačno prema ljudima. I rečeno je tad da će svi sudski ovršni postupci koji su u tijeku se obustavljaju, što je vrlo dobro. Isto tako svi sudski ovršni postupci koji su pokrenuti prema tome famoznome članku 14. koji se odnose na povrat uloženih sredstava se isto tako obustavljaju. I ovrhe koje su započete ili koje su završene a kojih ima nekoliko stotina slučajeva po ovakvim tužbama ovrhe, na osnovu tih ovrha će ti ljudi, korisnici tih obnovljenih objekata biti obeštećeni na račun državnog ureda odnosno na račun države i to obeštećeni bez kamata. Mislimo da je to logična stvar, da je to vrlo pravedno, da je to vrlo pošteno. imali smo izmjene zakona, uvijek se postavljalo pitanje šta sa onim slučajevima do tih izmjena. na to je upozoravao i DORH i rekao je da prije ovih izmjena gdje se ukinula, stavak 4. članka 14. je još uvijek postojalo 45 predmet koji su u toku, 90 predmeta koji su bili pravomoćno dovršeni i 12 predmeta koji su čak i prisilno naplaćeni na način da je nekome na nečiju kuću, na nečiju mirovinu legle država za povrat uloženih sredstava. Imamo takav jedan slučaj bračnog para Žigić iz Pakraca čija je obiteljska kuća minirana u Pakracu, kuća je obnovljena nakon 14 godina izbjeglištva, budući se ti starci nisu vratili u obnovljenu kuću u roku od 30 dana po izvršenom tehničkom predmetu bili su dužni vratiti sredstva. Općinski sud u Daruvaru je presudom 2011. godine naložio da im su dužni RH vratiti iznos od 245 hiljada kuna sa zateznom kamatom zato što nisu se vratili u roku od 3 mjeseca od kada je izvršen tehnički pregled za obnovljenu kuću. Radi se o starcima koji žive od mirovine od hiljadu i 40 kuna. Na čega da im država ide sa ovrhom. Dakle ako to tako prihvatimo onda je razlog za donošenje ovih izmjena dobar, politički, mudar i socijalno vrlo human prema određenoj kategoriji ljudi i mislim da bi ovo sve skupa trebali podržati i da konačno stavimo u red sve ono što treba da uradimo i da se određena kategorija povratnika konačno rastereti te svoje egzistencijalne muke u kojoj i danas žive. I na kraju imamo članak 5., već smo govorili o povratu neovlaštenih ulaganja. Mi potpuno razumijemo u određenom u određenom periodu je svrha dodjeljivanja preuzetih nekretnina privremenim korisnicima bila i zaštita imovine, dakle cjelokupne napuštene imovine, ali izraz određenog senzibiliteta društva da se tada ugroženoj skupini povratnika osigura nekakav smještaj i u redu je to. Međutim, sve ostalo što se dešavalo postaje pravno vrlo diskutabilno, postaje da ne kažem čak i politički vrlo diskutabilno jer se omogućilo da ljudi u tuđu imovinu ulažu preko mjere koje je dozvoljeno i onda se desilo to da tako velika uložena sredstva budu predmet sudskih tužbi, potraživanja prema vlasnicima. Kad se vlasnici vraćaju dočekuju ih parnice na milijunske iznose sa kamatama koje ljudi ne mogu platiti, ne mogu se useliti u svoju kuću. Kad se usele prisilnom deložacijom zatekne ih zabrana raspolaganja, odnosno teret na te milijunske iznose i onda imamo slučaj Kunić, imamo razne druge slučajeve Milice Miladinović koji medij eksploatiraju na razne načine što naravno nije dobro. Igramo se sa ljudskim sudbinama. Čovjek 10 godina traži da se vrati u svoju kuću, država to mora riješiti. Ovim izmjenama postoji mogućnost da se tih 15 slučajeva vrlo korektno riješi, odnosno da država obešteti korisnika odnosno vlasnika objekta u koji se čovjek vraća. To je normalna stvar, nisu to tako veliki iznosi i ti iznosi su već i predviđeni jednim dijelom u proračunu samog državnog ureda, a ako ne budu bili vraćeni i predviđeni u proračunu ove godine, nije problem da se to sve skupa predvidi u proračunu za iduću godinu. Uglavnom suština je da se ovim člankom 5. ovih izmjena omogućuje da ljudi konačno skinu skinu tu hipoteku i da ta agonija parničenja između privremenih korisnika i de facto i de iure vlasnika objekata da se konačno završi. Isto tako bih ovdje rekao da u članku 5. imate na kraju jednu odredbu koju mislim da bi trebalo brisati. Radi se o zadnjoj odredbi, ako se nagodba iz stavka dakle nagodba koju država i korisnik, vlasnik treba da potpišu u cijeloj ovoj stvari, ako se ne sklopi u roku od 1 godine od dostave prijedloga nagodbe smatrat će se da je Republika Hrvatska prema vlasniku objekta ispunila sve obveze. Mislimo da je ovo nepotrebno i da to opterećuje samu nagodbu, suštinu nagodbe. Rok je vrlo prekluzivan, šta ako u godinu dana država u toj stvari ništa ne uradi, je li time onda oštećen oštećen vlasnik toga objekta. Dakle ajmo tu stvar brisati i ostaviti otvoreni rok i korektno završiti ovih 15 obaveza koje nam vise nad glavom stalno i nama i međunarodnom pravosuđu. Hvala i vama. Imamo dvije replike. Prva se javila Jadranka Kosor, izvolite. **Kosor, Jadranka Poštovani kolega Horvat, rekli ste čini mi se u dva navrata da je ovo mudar, odnosno da je puno mudriji, politički mudriji zakon, da citiram točno. čime se ne slažem? Naime, ima nekoliko argumenata za to da ovo nije politički mudriji zakon, odnosno da neće biti politički mudriji zakon nakon što se izglasa. Prije svega zbog činjenice da se u zakonu jasno priznaje i predlagatelj priznaje da se na dio izmjena odnosi zato da hrvatski branitelji ne bi mogli tužiti, dakle da obveze nisu izvršene pa da mogu uslijediti tužbe, ali one i ovako mogu uslijediti jer je zakonski rok bio 2. lipnja, a zakon će biti izglasan 13. lipnja, a stupit će na snagu 8 dana koliko vidim odavde. Prema tome, taj rok između će biti rok na koji će se branitelji moći pozivati. A druga stvar jest nešto što sam samo napomenula i mislim da do sada nitko osobito nije argumentirao, dakle moje mišljenje je da u nekim dijelovima recimo povrata već ovršenih sredstava iz državnog proračuna, znači poreznih obveznika jest na dosta današnjim ustavnopravnim nogama. Zašto, zato što, izvlačim samo recimo taj primjer, mogla bih i druge, što je s drugim ovršenicima na koje se neće i ne mogu odnositi odredbe ovoga zakona, dakle koji ne žive na PPDS-u i kojima država nije obnavljala kuće ili davala materijal za obnovu. Dakle razmislite malo o tome, to je stavljanje u neravnopravni položaj građana, različitih kategorija građana Republike Hrvatske. Tako i s tog aspekta mi se ne čini da je to politički mudriji zakon. Hvala. Odgovor, kolega Horvat. urediti možda na ovakav način ili možda bolje, ali definitivno mislim da je mudrije zato što je ipak prošlo 20 godina i 20 godina nismo pokazali nekakav poseban interes da se ova kategorija povratnika, dakle to je jedna životna muka ljudi. Ne radi se tu o puno slučajeva, tu se može nabrojiti na prste ljudi koji se nalaze u takvoj svojoj životnoj agoniji i to su mogli riješiti, a to može riješiti samo politika. Politika može donijet odluku da se nešto plati, da se ne plati, da se u proračunu izdvoje određena sredstva, ne izdvoje određena sredstva, a o pravnom utemeljenju struka treba da kaže. Struka je to već i rekla da postoji pravno utemeljenje da se te stvari riješe, ali nikad nije bilo ili ja griješim, ali mislim da ne. Nikada nije bilo do kraja volje, do kraja volje političke da se ta stvar završi, da se izdvoji nekoliko milijuna kuna kako bi se obeštetili ljudi za neke kamate, za nekakve penale itd. koji nisu, koji ih opterećuju, a do kojih nije trebalo doći. U svakom slučaju vaša primjedba o ravnopravnom odnosu u slučaju ovrha ovrha između kategorija je stvar za razmišljanje, ali o tome treba predlagatelj. Neka to bude sugestija njima, pa neka oni kažu. Ja se slažem da treba staviti u istu ravan jednako tretirati sve građane. Hvala. Sljedeća replika Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Horvat, na kraju svog izlaganja ste rekli da vam se ne dopada u članku 5. stavak u kojem se govori da ako se ne sklopi u roku jedne godine, dakle da se ne dostavi prijedlog nagodbe smatrat će se da je Republika Hrvatska prema vlasniku objekta ispunila sve obveze. I da biste vi tu godinu dana, taj rok od godinu dana produžili. Do kada? Do kada ćemo više biti od '95. godine od Oluje. Dakle, imamo problematiku. Sami ste rekli da je potrebno već jedanput riješiti te stvari. Rekli ste da je potrebno biti i ekspeditivan. Ali evo samim svojim izlaganjem ste u neku ruku sami sebe dezavuirali. Pa do kad ćemo više se baviti sa onim što, evo što je proisteklo kao posljedica rata u smislu u smislu obnove, u smislu brisanja zabilježbi, založnih prava na nekretninama kada evo je ovaj članak 5. odlično riješio ono što su ljudi koji su uselili u prazne kuće i uložili sredstva i država Hrvatska preuzima preuzima te troškove te da kažem, uloženih sredstava. I rok za nagodbu je godinu dana. Pa mislim ne znam zašto bi trebalo produživati taj rok? Evo to ja ne znam i do kada bi ga trebalo produživati? U beskonačnost? Ne znam. Hvala. Odgovor, kolega Horvat. dakle države kao institucije sa svim svojim prerogativima bojim se da se može desiti da se prekorači taj rok od godine dana i država kaže ja više nemam obavezu dati u toj nagodbi kao jedna od strana učestvujem. A onda možda treba preformulirati na način da se daje nalog državi da u roku godinu dana to uradi. Ja se slažem nek' to bude šest mjeseci. Što se mene tiče nek' rok bude još kraći, ali se bojim da ova formulacija kakva jeste stvara prostor da država jednostavno iz nekih razloga taj rok od 12 mjeseci prekorači i kaže ja kao strana u nagodbi više nemam nikakvih obveza. Ako ja pravilno iščitavam ovo, možda pravilno ne iščitavam. Možda bi trebalo da predlagatelji objasne ovo. Ja sam zadovoljan i sa tumačenjem predlagatelja ako je drugačije. U svakom slučaju stvar ne smije ići na štetu korisnika objekta, samo u korist. Zahvaljujem. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Ivan Šuker, izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Pa naočigled jednostavna stvar, međutim kad netko ne zna što hoće napraviti, onda napravi silni problem. Tako je Vlada svojom zadnjom izmjenom zakona i odredbom da bi oni koji imaju pravo po tom zakonu da moraju donesti dodatne dokumente eliminiralo praktički pola onih ljudi koji imaju pravo na stambenu To je ključ cijele priče. Jer kad pogledate malo izmjene u članku 3. onda ćete vidjeti što se događa u odnosu na izmjene na stari zakon četrnaest. Dakle, jedno totalno nesnalaženje Vlade, jer donosit uredbu, a imaš proračun, a u tom proračunu moraš osigurati sva sredstva ako netko ima pravo na nešto. Ja, nema tu glave. Ovo je pravo. Netko ima pravo na nešto ili morate mijenjati zakon i smanjiti to pravo ili morate osigurati sredstva. To vam govori zakon o proračunu, to vam govori Zakon o fiskalnoj odgovornosti. Dakle, u trenutku donošenja proračuna, ako Vlada nije spremna bila osigurati ovih 8 milijuna koje je morala platiti do kraja 5 mjeseca, onda je u trenutku donošenja proračuna da li kroz Ministarstvo regionalnog razvoja, da li kroz ured ovom Visokom domu to trebalo prezentirati. To u zakonu stoji. Možemo pričati ovako ili onako. To je ista priča da osiguravate ono što se događa za mirovine, neke druge stvari, onda se rebalansom proračuna osiguravaju sredstva. Ali ne možete reći umirovljenicima u 12 mjesecu mi nemamo novce za vaše mirovine. Možemo govoriti o nekim drugim davanjima. Ovo je naprosto pravo koje je netko dobio temeljem određenog zakona. I znali smo da taj zakon ima rok trajanja praktički do kraja 5 mjeseca i on se morao izvršiti u ovoj godini. najgoru moguću stvar koju može napraviti. Radi najgoru moguću stvar koju može napraviti, a to je da donosi uredbu, uredbu koja na žalost različito tretira građane Republike Hrvatske na područjima od posebne državne skrbi. To treba jasno reći. Jer gledajte, ako jedna skupina građana na području od posebne državne skrbi je zadovoljna sa ovakvim izmjenama zakona, a jedna velika skupina građana Republike Hrvatske na području od posebne državne skrbi je izuzetno nezadovoljna jer smatra da je zakinuta s tim onda taj zakon nije dobar. Dapače, na takvim trusnim područjima on je vrlo opasan jer stvar nove tenzije. A mi se ovdje pravimo ko Tošo, ništa ne znamo, ništa ne razumijemo, pričamo ovako, pričamo onako. Stvari naprosto treba nazvati pravim imenom. Jer neki postupci se ne vode godinu, dvije. Neki postupci se vode 10 godina. Da li netko ima pravo ako je uložio novce na povrat? Pa naravno da ima. On je uložio svoje novce, nije ukro tuđe novce. Ima, pa onda mu se to treba vratiti. isto tako, da li netko ima na ovakve ili onakve uvjete obnove kuće i to je zakonom propisano. Ne, mi imamo svoju filozofiju i onda se dogodi ovo što se dogodi. Novci se u proračunu ne osiguraju, kemija se. I pogledajte, mi imamo sad izvršenje proračuna za 2013. godinu. Rebalans proračuna je bio krajem godine i najedanput vidi divnog čuda rashodi su manji milijardu i 600 milijuna kuna nego što su bili planirani. A zašto? Zato što se vidjelo da prihodi će biti toliko manji pa da deficit ne bi bio 18 milijardi kuna ajmo mi to ovako ukalupiti pa ćemo onda u 2014. krpati neke stvari. Među tim krpanim stvarima je i ovo, između ostalog. Dakle, to su činjenice, to su istine. Međutim, ono zašto sam se javio za raspravu uz ovo je što Vlada kasni sa ključnim, a to je Zakon o regionalnom razvoju. Dakle, Republika Hrvatska je već godinu dana članica EU. Puno je ovdje bilo prijepora i svađe oko statističkih regija. Puno je bilo argumenata zašto to nije dobro, da će neke sredine biti zakinute međutim ajmo sad nakon godinu dana podvući crtu, mi umjesto da smo osigurali da ta područja od posebne područja od posebne državne skrbi budu u stanju povući sredstva i da se povlače sredstva za određene projekte što mi raspravljamo? Mi raspravljamo o nekom zakonu koji treba riješiti nekakve traume iz prošlosti. naravno netko iz Vlade će reći ne, mi smo povukli toliko i toliko, to je postotno toliko i toliko međutim činjenica je da mi u Proračunu RH nismo osjetili izdašnost europskih fondova. Mi u proračunu govorimo samo o tome da nam je to trošak. Međutim, europski fondovi bi trebali biti smanjenje rashoda u državnom proračunu. Jer sve ovo što se financira iz državnog proračuna može se financirati iz europskih fondova, ne treba sutra planirati u Državnom proračunu RH. Pa kad Pa kad bi na takav način raspravljali o PPDS-u vjerojatno niti kolega Kajin sa svojim eskapadama ne bi pričao tako kao što priča nego bi realnije gledao neke stvari. Isto tako nije dobro oni koji nisu obišli ta područja od posebne državne skrbi, koji nisu vidjeli kako ti ljudi žive i nažalost da su te mnoge sredine pa možda je ružno reći ali nažalost za te ljude skoro pa zona sumraka mogu pričati ovdje što god hoće. Ali isto tako mislim da je krajnje vrijeme da se progovori i ja ću govoriti, to sam govorio i dok sam bio ministar i upozoravao sve međunarodne financijske institucije na to da je Hrvatska zbog toga u specifičnom problemu mi svake godine što za direktne, što za indirektne posljedice rata već 14, 15 godina izdvajamo između 8 i 10 milijardi kuna. I za indirektne posljedice rata ćemo izdvajati još nekoliko desetljeća. I po tome je Hrvatska specifična u odnosu na sve članice EU. E pa sad ako su hrvatski novci hrvatskih poreznih obveznika izdvojeni da se obnove neke stambene jedinice, ako se te jedinice ne koriste, ako one propadaju onda netko za to mora snositi odgovornost. Jer ponavljam, nije dobro kad netko samo dolazi po penziju, kad dolazi po naknadu za nezaposlene, a obnovljena kuća ili obnovljeni stan zjapi i onda po potrebi dođe na biračko mjesto i zaokružuje. Pa na kraju krajeva imat ćemo to priliku vidjeti 15-og u Vukovaru. To je nešto što naprosto nije dobro. Ako netko želi živjeti u ovoj državi i obnovljena mu je kuća i neka tu živi. Ali na ovakav način, ja spominjem stalno tu zgradu u Dvoru. Zašto? Zato što je ona fascinantna. Taj Dvor je stvarno totalno u slijepom crijevu. I kad se spuštate onom cestom prema centru Dvora naprosto udarate na nju i vidite kako je lijepo uređena i kako je krasno uređena, a onda vidite spuštene rolete. I ja koliko sam god puta tamo bio nikad nisam vidio nijednu dignutu roletu. I onda vam ljudi iz lokalne sredine kažu, koji se brinu o tome, da se u te stanove više praktički ne može niti ući jer zbog nekorištenja, zbog neulaska digli su se parketi i ne možete praktički otvoriti vrata više. A obnova te zgrade nije koštala malo. Obnova te zgrade je koštala milijune. I koliko je takvih milijuna na području RH? Nitko nikome ne negira pravo na vlasništvo, ali ako ti je država pomogla da se to vlasništvo obnovi onda ti imaš nekakvu obvezu to vlasništvo koristiti ili dati izjavu da se nemaš namjeru vratiti ali nemoj niti tražiti onda obnovu ako se nemaš namjeru vratiti. I da završim, dakle nažalost zbog nesnalaženja Vlade, zbog nesagledavanja činjenice onakve kakva je donosi se zakon koji se ne poštuje i onda se donosi uredba da se to sve skupa spasi i onda na kraju imamo nešto što će definitivno podići tenzije na područjima posebne državne skrbi bez obzira koliko mi u ovom Visokom domu pokušali žmiriti na to. Jer ako zajednica prognanika eksplicite kaže da je ovaj zakon štetan, da nije dobar, a s druge strane jedna druga skupina prognanika kaže da je dobar onda jasno kaže pametnom dosta, a bedasti nek si misli. Hvala lijepa. Hvala. Prelazimo na replike. Boro Grubišić, izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Šuker već dva puta, što u replici, što u svojoj raspravi spominjete tu zgradu koja je na onom kružnom toku u Dvoru u koji udarate ako dolazite iz smjera Hrvatske Kostajnice i Zagreba jel' i mogu reći da sam i ja uočio istu stvar, a zapravo se radi o ispravnom ispravnom nazivu koji neki ovako upotrebljavaju ironično ili paradoksalno kažu vikend povratnici jel'. To je ono kada dolaze na izbore ili možda jedanput mjesečno u vrh glave itd., za koje je Hrvatska država i hrvatski porezni obveznici su dali svoje novce zjapi odnosno stoji prazna ili poluprazna, gotovo prazna. I takvih ima još, nije to samo u Dvoru. Imate vi takvih diljem Lijepe naše da kažem i krajeva od posebne državne skrbi. kad je netko osmislio da treba riješiti biračke popise onda su se po Vrgorcu i okolini zaletavali i u naseljene kuće i gledali da li tu žive ili ne žive neki ljudi. Ovdje se ne treba nitko zaletavati, dovoljno je samo popisati i konstatirati činjenicu i ništa više. I onda ćemo riješiti probleme koji su definirani zakonom. Dugi je rok, jer on dođe, formalno se prijavi da je tu ali ne živi tu. A ostvaruje sva prava. Prema tome, ponavljam Hrvatska država je omogućila svakom da si obnovi porušenu kuću bez obzira na nacionalnost ili bilo kakvu etničku pripadnost. Svatko koji je imao uvjete, nalazi se na području PPDS-a, hrvatska država je omogućila obnovu, ali da je bilo zlouporaba je, da su mnogi to debelo iskoristili jesu, da mnogi ne koriste te stambene jedinice, a koriste socijalna prava koja nudi hrvatska država i koriste svoje glasačko pravo kad im to paše, to je istina, ponavljam tu priču vikend povratnika ćemo imati priliku vidjeti u nedjelju na izborima u Vukovaru. Slijedeća replika Dražen Đurović. Izvolite. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Hvala. Ja mislim kolega Šuker, da je Republika Hrvatska inače pokazala da je jako skrbna majka svim svojim građanima i onima koji su se zdušno borili i umirali za nju, i onima koji su se zdušno borili i umirali protiv nje. Mislim da nitko ne može tvrditi za Republiku Hrvatsku da je maćeha zaista bilo kome. Ja ne znam uopće primjera da je i jedna država, a da ne govorim ovako siromašna država, prezadužena, nerazvijena učinila takav napor kao što je učinila Republika Hrvatska iz svojih vlastitih izvora da onima koji su izravno sudjelovali u njenom rušenju, koji su se izravno borili protiv nje i kojima su tu državu doživljavali kao neprijateljskom, da učini sve što god može da se tim građanima obnove kuće, i one kuće koje su oni uništavali, i one kuće u kojima su oni živjeli i da se svi građani osjećaju dobro kao što je učinila Republika Hrvatska proteklih godina. I mislim da je ovo, da je zaista došlo vrijeme da mi kao hrvatsko društvo definiramo svoje prioritete, da prestanemo kako valovi, kao na moru kad dolaze valovi, da tako različite politike ciljano kupuju različite svoje biračke skupine i da se zapravo više definira što su uopće društveni prioriteti hrvatskog društva u godinama koje dolaze. Da li je to kako se mijenjaju Vlade, kupovanje određenih biračkih skupina ili je to više konačno izgradnja hrvatskog društva, otvaranje novih radnih mjesta i stvaranje nekakvih opće preduvjeta da ljudi u Republici Hrvatskoj ostanu živjeti. Hvala. Odgovor, kolega Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Lijepo. Pa kolega Đuroviću, drago mi je da ovako razmišljate, pa zato jesam spomenuo Zakon o regionalnom razvoju. Taj zakon i korištenje sredstava Europske unije bi konačno doveo do toga da neko stalno artikulira i trguje sa tom nekakvom svojom ugroženošću i svojim pravima. Zašto? Zato što sredstva Europske unije možete koristiti po kriterijima, i ti kriteriji ne poznaju neke stvari koje se nažalost u Hrvatskoj događaju već dugo, valjda naslijeđene i iz prošle države. I kad donesemo takav zakon, kad se svakomu omogući da se ravnopravno natječe da bi nešto napravio, da li jedinice lokalne samouprave infrastrukturu, da li nekakav poduzetnik nekakva poduzetnički pogon, i kad tada shvati da mogućnost dobivanja tih sredstava nema predznak nacionalne pripadnosti, nego kvalitete, i pameti i ideje onda ćemo se prestat baviti sa ovakvim bedastoćama uvjeravajući jedni druge s jedne strane kako je ovaj zakon sjajan, a s druge strane mi dobivamo s terena poruku, to je katastrofa. Dakle, ja ovo što govorim o ovom zakonu ne govorim ja, jer ja ne živim na tom području, odem s vremena na vrijeme u Sisačko-moslavačku županiju jer mi je najbliža i na Banovinu i vidim tamo što se događa, i slušam te ljude. S druge strane dobijete kao što i drugi kolege zastupnici dobivaju od razno raznih zajednica, tako i zajednica povratnika poslala određene primjedbe na ovaj zakon. I meni nije jasno da Vlada Republike Hrvatske iz tih primjedbi naprosto ne vidi da možda nesvjesno, ja neću reći da svjesno to rade, ali da bi podišla za tri glasa u Saboru Saboru radi određene napetosti. Ovakve odredbe ovog zakona će nažalost dovest do toga da će se neki osjećat zakinuto i reći da je opet neko ostvario nekakva prava. I to je činjenica, i od te činjenice nažalost ne možemo pobjeći. Hvala. Nastavljamo sa raspravom, Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Mislim da je ovaj zakon dobar, da je pravedan, da nikome ne nanosi štetu nego samo korist. A to što neki smatraju da kad se nekom i kad država želi ići u korist, da je to automatski drugome na štetu, iako sama to plaća, onda mislim da je to njihov i da to nije ispravan način razmišljanja. Na kraju krajeva i nije bio takav način razmišljanja. Kada smo već od 2000.godine počeli snažno s obnovom, to se događalo od tada pa sve kontinuirano do danas. I niko nikome onda nije prigovarao za to jer je to bila i naša obveza. I slažem se sa svima onima koji svi istaknuli da nema države koja je na ovakav način pomogla vlastitim građanima kojima su kuće srušene. I to su ogromna sredstva, taj posao je već davno pri kraju, ali ipak nije završen. Što ustvari možemo građanima poručiti, što se ovim prijedlogom zakona mijenja? Želimo reći da branitelj, članovi pokojni koji su nažalost stradali, njihove obitelji da će im taj iznos koji su kupili, otkupili stanove na području posebne državne skrbi ili pak kupili državne, društvene da će im država to isplatiti. Prigovor je i čak opravdan, zašto to dosada nije napravljano? Ali sada kada se to radi i kada će se to učiniti, i ja se zalažem, evo ovdje je taj jedan rok ostavljen, da to bude bude što prije, da se ne gleda zadnji dan roka nego prvi, ako je moguće da se oni isplate što prije. I u čemu je taj problem? Pa Zakon o područjima posebne državne skrbi donesen je 2008. godine. To se već od tada do danas moglo napraviti. I kad se nije rješavalo niko o tome nije govorio, sada ovim prijedlogom zakona želimo to postići i sad se postavljaju veliki problemi oko toga, tu je prigovor zašto nije prije. E sad, kod ovih drugih izmjena gdje ljudi koji su ostali, kojima su srušene kuće, koji su temeljem zakona, a neki i na svoju ruku ušli, dakle bez odobrenja države, temeljem Zakona o raspolaganju tzv. posebnom imovinom, ušli su u te kuće i naravno često te kuće nisu bile podobne za stanovanje, morali su ljudi uložiti u te neke kuće. Vodili su parnice kasnije kada su im kuće obnovljene da im se to vrati. Te parnice dugo traju, mi o tome uopće nismo raspravljali i sad kad država želi prekinuti taj spor između vlasnika i između korisnika i platit će sama, e sad je to veliko pitanje, to je veliki spor. A što želimo? Da se ti ljudi i dalje povlače po sudovima sa neizvjesnim i sa gomilanjem troškova? I na kraju krajeva ja se slažem s time, ti ljudi i nećemo ulaziti u sudske parnice, koji su troškovi bili opravdani, koji su bili neopravdani s obzirom po Zakonu o obveznim odnosima, da se priznaju samo nužni troškovi. Što su bili nužni, kako su sudovi određivali, to je njihova domena i njihova nadležnost. Ali ponavljam, ovim prijedlogom zakona, tome, tom parničenju i tim ovrhama dolazi kraj. Država će isplatiti i korisnike. Ali ovdje je to očito još nekima sada sporno. Ili žele buditi nekakve strasti među tim koji teško žive i kad vidimo što oni pričaju javno i jedni i drugi i treći, ne znam koji već, kažu upravo, da im je najveći problem upravo nalaženje radnog mjesta. I oko toga, ono što su mnogi istaknuli da nam treba takav zakon, poboljšanje tog zakona gdje će se vidjeti investicije i pokretanje gospodarskog života na tim područjima gdje su obilate mogućnosti i potencijali. I zašto je u tome problem? to je mukotrpno, i za tužitelja i za tuženika, odnosno i za vlasnika i za korisnika. A s druge strane, niti jedan od nas nije bio onaj kojem je njegova nekretnina potpala potpala pod Zakon o upravljanju, odnosno raspolaganju posebnom imovinom. Što je s tim vlasnicima? Koji godinama nisu mogli koristiti svoju imovinu. Jesu oni možda mogli tužiti također državu za nekorištenje te imovine? A nije točno ovdje što neki govore jer po zakonu neprijateljima koji su i proglašeni krivima nije moguće bilo i nije dozvoljeno bilo obnoviti kuće. Naravno da obitelji nisu krive i o tome se također vodilo računa, a neki koji su to zahtijevali upravo zato što su bili agresori tako jedno, to im je odbijeno jer nemaju na to pravo. Mi ovdje imamo gospodo, zato nemojte se igrati tim tenzijama, to nikome ne treba i to ljudi ne govore. Ovdje imamo u našem Saboru i prisustvovali smo svečanosti otvaranja ili postavljanja biste blagopokojnom Kardinalu Kuhariću u znamenitoj njegovoj, znamenite njegove rečenice malo se tko sjeća, "Ako ne neprijatelj srušio moju kuću, ja neću srušiti njegovu kuću". Međutim mi smo tih godina, valjda nam nije bilo to dovoljno što je neprijatelj rušio naše kuće, imovinu, donesen je zakon, izmjene i dopune Zakona o obveznim odnosima kojim je ukinuti zakon kojim državama odgovara za terorističke čine. Mi smo 2002. godine donijeli tzv. četiri mala zakona o naknadi štete gdje država odgovara i za takvu štetu. Naravno ona nije bila u potpunosti, nego po načelu solidarnosti jer bi to bio veliki trošak za Hrvatsku. Prema tome, naći primjedbe takve nam, možemo mi govoriti i o prošlosti, da zašto se to nije učinilo, sve to, ali to nisu razlozi da se da se ne podrži ovaj prijedlog zakona koji vodi računa o hrvatskim braniteljima da se isplate što prije i koji završava te mukotrpne i dugotrajne parnice između vlasnika i korisnika jer ni jedni nisu krivi što su zapali bili u takvu situaciju. Prema tome na takvoj jednoj ljudskoj nesreći i tragediji ne treba ovdje hvatati političke poene, nekako stvarati, nekako da je tu jedna tenzija, rast neke i tenzije među tim ljudima. Evo, to ne odgovara niti onima koji su tužitelji, korisnici koji potražuju to jer će ovim biti zaustavljene sve te parnice i država će ih obeštetiti. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo dvije replike. Dujomir Marasović, izvolite. Hrvatskoj kao takva imala je puno mana i velike greške je išla obnoviti samo kuću, ne vodeći računa o nikakvom kontekstu uopće, pogotovo o budućnosti radnih mjesta revitalizacije prostora koja su ugrožena. Tako su obnovljene i hrvatske kuće u kojima nitko ne živi, koje su srbi srušili i obnovljene su i srpske kuće u kojima nitko ne živi. Tko ide prema Dalmaciji ne treba mu ništa bolje objašnjavati. Ogromni broj kuća, novih kuća u kojima nitko ne živi. To je bačeni novac, na neki način nije bačeni, ali loše utrošen novac. Hrvatska država je trebala uložiti novac u ono što će … te prostore pa jednoj srpskoj familiji … sa troje djece, kupit mu 1000 ovaca u Lici i dat njemu i takvih 100, 200, 5 tisuća obitelji. Nema u Lici ni ovaca ni koza ni hrvatskih ljudi ni srpskih ljudi, sve je pusto. I ovo je, meni je žao ovih novaca jer je to nastavak te pogrešne politike. To će zadovoljiti neku pravdu prema tih 100 ljudi ili 200, što ja znam, kojima će se kuća obnoviti, u kojima nitko neće živjeti. Bolje bi bilo da je ovaj novac uložen i da se ulaže sada, kažete u radna mjesta. Dajte onim Srbima koji tu jesu, koji imaju djecu, familiju, da se razvijaju, da se osnaže i da tu bude netko i nešto. A i ne samo to, rađene su kuće, ja razgovaram sa srpskom sirotinjom, ovdje vam javno kažem, i to sad dosta srpskih sirotinja na licu mjesta. Obnavljat ćete sad te kuće, a nema struje, nema vodovoda, nema uvjeta za život, nema ništa. Ta srpska sirotinja okolo oni dobivaju jednu novu kuću u selu u kojoj niko ne stoji, a nemaju uvjete za život. Eto to je činjenica, to je istina. Nema tu ni Srba, ni Hrvata ni politiziranja. Ja se slažem da ova garnitura kupuje … SDSS sada to nešto, ali govorimo o generalnoj budućnosti Hrvatske. Marinović, Ingrid (SDP)** Pa teško se kolega Duje sada s vama ne složiti što ste rekli, međutim ipak ne možemo tako reći nije to rješenje, niste ni sami rekli da je baš bačen novac ali nije rješenje, da je rješenje ovo drugo stvaranje gospodarskih aktivnosti. Ali ipak ćete morati reći da se radi o vašoj kući onda bi se također tražili da se ona obnovi. Preduvjet je ipak da se kuće obnove ali one nisu kraj priče jer će zjapiti prazne ne samo zbog zlouporaba kojih je bilo, to nitko ne može reći, može reći, nego i oni koji tu stanuju ako ne vide svoju perspektivu onda će i oni otići čak i oni koji nisu zloupotrebljavali to pravo na obnovu. A što se tiče ovoga što posebno govorite gdje ste razgovarali sa ovim ljudima, sa sirotinjom koji nikad nigdje nisu otišli ja ih dosta znam iz okolice Benkovca i Obrovca i oni upozoravaju na taj problem. nemamo vodu, a pored rijeke Zrmanje žive, 10 metara od rijeke Zrmanje i to je problem koji moramo riješiti. A s druge strane istina je i to i to bi također trebalo vidjeti, njima još ništa nije obnovljeno, oni nisu nikada napuštali ali to se već sve urušilo, oronulo dok s druge strane istina je i to postoje velike kuće, izgrađene su velike kuće u kojima nitko ne živi, to je činjenica, ali to je problem druge naravi a ne ovog zakona. Hvala. Sljedeća replika Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolegice Antičević pa niste morali uopće aludirati na u svezi toga prije svega što je kolega Đurović rekao da sudjelovanje dakle ja nisam njegov odvjetnik ali se slažem potpuno s njegovom replikom izrečenom ranije, dakle sudjelovanjem u agresiji je neprijateljstvo prema RH koje je bilo znamo u godinama od '91.do '95. Svi ti koji su sudjelovali u agresiji su Zakonom o aboliciji abolirani i potpuno su jednakopravni građani RH kao i svi ostali, njima su svima obnovljene kuće. Hrvatska je bila majka upravo kako je rekao kolega majka svima bez obzira na nacionalnu pripadnost, vjersku i bilo koju drugu razliku u RH. Ono što Ono što ste vi govorili, a to je da počinitelji ratnih zločina što je različito od onih koji su abolirani, a sudjelovali u agresiji da nisu dobili to pravo. Ali njihova rodbina rekli ste ima pravo jer rodbina, djeca nisu učinili ratne zločine. Prema tome, što je to Hrvatska država i što je to skupljanje političkih poena kada vi ovako govorite, kada su zapravo gotovo svi imali pravo na obnovu svojih kuća i Hrvati i Srbi i Muslimani, Bošnjaci kako već god hoćete i zaista je Hrvatska uložila od 8 do 10 milijardi kuna od hrvatskih poreznih obveznika upravo kroz ovih 20 godina od rata za obnovu To je hrvatski narod i porezni obveznici iznijeli na svojim leđima isključivo od svojih plaća i od svojih prihoda i dohodaka. Marinović, Ingrid (SDP)** Zakon koji spominjete donesen je devedesetih godina, prema tome kome vi to govorite. To je jedna stvar. Druga stvar, istina je ovo što govorite da su to sve snosili hrvatski poreski obveznici. Također snose troškove obnova kuća ne samo od agresije što su ogromni troškovi, nego još dodatno od strane terorističkih čina. Zar nam je još to bilo potrebno? To su dodatni troškovi što je Hrvatska donijela zakon gdje je obnovila i te kuće. Prema tome, mogu se složiti sa svima onima, a nažalost nitko nije odgovarao tko je takvu jednu kuću srušio pa onda bi manje bili manje opterećeni poreski obveznici. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo ja ću nastaviti na izlaganje gospođe Ingrid Antičević koja je rekla da je bilo i propusta u obnovi kuća, pa sam dobio jedan takav mail u kome me jedan građanin iz područja od posebne državne skrbi u kojem piše ovako "da je Agencija APN kupovala kuće od Srba" točno piše dakle citiram "koji se ne žele vratiti u RH, a za tu kupovinu kuća su bili zaduženi djelatnici APN-a koji su imali ovlasti sami vršiti posredne nagodbe s vlasnicima kuća" dakle izbjeglim Srbima "te su tom prilikom vršene isplate onako kako je i dogovoreno. A ustvari vršene su prijevare na način da je kuća dogovorena za prodaju za 25 tisuća eura, a papiri su se popunjavali na 40 tisuća eura i kada bi država isplatila vlasnik kuće bi uz nagradu davao gotov novac agentu APN-a. Isto se dešavalo sa dodijeljenim materijalnom za obnovu kuća pa je bilo slučajeva da su se na terenu prodavala građevinska stolarija, crjepovi" itd. ono evo u prilog onoga što ste vi djelomično rekli. Koliko je tako novaca završilo u privatnim džepovima a mi ovdje vodimo silnu raspravu cijelo jutro za tih 8 milijuna kuna za koje će Hrvatska država biti tužena bez obzira na donošenje ovoga zakona koji je izvan zakonskog roka jer rok za rješavanje tih 9 milijuna kuna je bio 2.lipnja ove godine. I građani s obzirom da će zakon stupiti na snagu 21.lipnja objavnom u NN, a 2. lipanj i 21. imaju 19 dana razmaka imaju pravo na tužbu, imaju pravo na tužbu, iako je ovim zakonom obećano da će se to riješiti kroz dvije godine. Naš amandman je da se to riješi u roku od godinu dana jer ako ima za nabavku 35 aparata za umjetna pluća tako zvan, da kažem tako da bude građanima razumljivo koji slušaju ovu raspravu a tih 35 aparata Ministarstva zdravlja, ne zdravstva ne zdravlja je broj koji je veći za tri puta nego li broj aparata u Njemačkoj koja ima 90 milijuna stanovnika, ima 12 aparata u cijeloj. Hrvatska će imati 35. Dakle, evo dijela gdje ne moramo sa automobilima namirivati ovih 8 milijuna. Imamo i izjavu raspravu od HUBOL-a koji kažu da nema potrebe za 35 aparata. Evo imamo potrebu za 10 aparata a sljedećih 25 nemojmo naručivati upotrijebimo za isplatu ovih 8 milijuna kuna koje su braniteljima, koji imaju svoje kuće, koji su platili svoje kuće na područjima od posebne državne skrbi da se to isplati. Ono što sam ja htio reći a to se provlači u cijeloj raspravi evo ovdje je kolega Šuker rekao da je autom skoro udario zgradu u kojem nikoga nema u Dvoru na Uni. A 100 metara od te zgrade ima bivša tvornica koja se zvala ŠIP, Šumsko industrijsko poduzeće koje nije proradilo od '92. godine a bilo je nositelj gospodarskih aktivnosti u tom šumskom da kažem gospodarskom području koje je bogato kestenom, hrastom i svim ostalim. Nadalje, kada su ljudi koji su, evo Mile Horvat zna, se vratili u te svoje izgrađene objekte koji većim dijelom nisu imali infrastrukture, vode, struje i svega ostaloga u krajevima koji su, o kojima se govori, oni su pretežito stočarski krajevi, kome je bilo ponuđeno ili vraćeno barem da nabavi 3, 4, 5 krava, ovaca, koza, kako reče Duje tisuću ovaca pa da od toga živi? Nikome. I što on kaže ostala je tamo i živi samo sirotinja. I zaista je tako, bez nacionalnog, ili kako hoćete sa bilo kakvim nacionalnim predznakom, bilo kojim, Hrvata, Srba i bilo koga drugoga. A sve u svemu to područje je tzv. meki trbuh prema Bosni i Hercegovini, tuda su švercerske rute, tu nema nikog, nema žive duše. To nije zona sumraka, to je zona bez su, zona mraka. I dobro Duje primjećuje a da ode još bliže granici Bosne i Hercegovine, dakle cestom uz zapadnu granicu onda bi tek vidio šta je prava zona mraka ili zona sumraka. Zbog toga nam hitno treba Zakon o regionalnom razvoju. I kada smo i o tom zakonu razgovarali, onda smo dobili i tablicu, tablicu o indeksu razvijenosti općina u Republici Hrvatskoj. I pri tome moram reći da indeks od 50%-tne razvijenosti Republike Hrvatske, 50% ne Europske unije, Republike Hrvatske ima 47 općina od 550 ukupno jedinica lokaln uprave. Od tih 47 općina i gradova 24 su u Slavoniji. I sada gledajte tu su Bošnjaci, Štitar, Babina Greda itd.. Iz onih krajeva PPDS-a koji su ovih ruralnih ličkih i ostalih koji su doseljavali u Štitar u Babinu Gredu da bi preživjeli ljudi, da bi došli u bogate tzv. slavonske krajeve sda je Štitar i Babina Greda postaje područje od posebne državne skrbi. I ne samo oni nego evo kaže ovako, dakle Voćin, Gunja, ova poplavljena naša, Drenovci, Gornji Bogićevci, Levanjska Varoš, Sopje, Gradina, Jagodnjak, Babina Greda i Štitar sam rekao, Mikleuš, Drenje sam rekao, Trnava, Podgorač, Markušica, Nova Bukovica, Čađavica, Staro Petrovo Selo, Gundinci, Špišić Bukovica, Šodolovci i da ne nabrajam imam još evo Podravska Moslavina, oni spadaju u ona područja koja bi po tom indeksu razvijenosti Republike Hrvatska trebale hitnu i brzu pomoć. A šta smo dobili, oni moraju platiti jednako sudjelovanje u projektima 35% kao i grad Zagreb. I normalno da ćemo mi i kada donesemo nekakav ovaj Zakon o regionalnom razvoju, pasti još niže, biti će još više općina u ovoj prvoj skupini koja će biti ispod 50%. A o tome da već jedanput trebamo završiti u smislu da kažem i ovoga usmjeravanja novaca u izgradnju i obnovu kuća, umjesto da ih usmjerimo u gospodarstvo i da već jedanput odredimo neku stratešku liniju države Hrvatske što to mi trebamo i kako trebamo unaprijediti život u svim krajevima ne samo u područjima od posebne državne skrbi, da obnovimo i taj ŠIP u Dvoru, da ljudi imaju od čega živjeti, čime se baviti, čime gospodariti a ne da samo napravimo kuću pa ti, ne možeš ti platiti djetetu autobus za školu od kuće, ne možeš pojesti kuću, ne možeš imati ništa od kuće. Je, točno je da je ljudska potreba imati svoj dom, nasušna potreba. Ali 20 godina je od rata i mi se non-stop bavimo i evo i ovaj zakon se bavi opet da kažem, neću reći spletkama jer uredba, trapava i traljava uredba od 13. svibnja je napravila tako kako je napravila i napravila je nered među tim ljudima koji zapravo kao sirotinja nemaju ni razloga da se tamo svađaju i tuku ali žive tako kako žive, u tim krajevima evo počevši od tog nesretnog i spominjanog da kažem Dvora i svih ostalih krajeva Republike Hrvatske koji spadaju sada u područja od posebne državne skrbi. Ova nova tablica razvijenosti govori o tome da je među ostalih, dakle do 75% dakle u drugoj skupini sve ostale općine u Slavoniji i baranji. Sve. A jedina općina koja je iznad 75% prosjeka Republike Hrvatske a iz Slavonije i Baranje je, je jedina Čepin. Jedna jedina koja je iznad 75% prosjeka Republike Hrvatske. Od istarskih općina nema ni jedne koja je ispod 80%. Samo toliko da kažem. Motovun, Lupoglav, Gračišće imaju 85% Što to govori? Uzalud smo se mi ovdje trudili i objašnjavali situaciju koja će se dogoditi sa regionalnom podjelom na NUTS regije, ali ne možemo dokazat nikako dok ova nesposobna i Vlada kojoj se ne može dokazati i konstruktivnom raspravom u Saboru da će to dovesti do toga da ćete imati cijelu Slavoniju i Baranju i Baranju kao PPDS što zapravo ona odavno i zaslužuje, a odnos prema Slavoniji i Baranji najbolje govori o tome da su i Babina Greda, nekada bogata Babina Greda i Štitar i niz općina u koje su ljudi doseljavali iz Like, iz Banije, Banovine, Korduna i Dalmacije, Hercegovine, sada postala najnerazvijenija, spada u nejnerazvijeniju skupinu općina u Republici Hrvatskoj. To je žalosno i to je sramota. Zato slušajte ponekada i što oporba govori. Jesmo žestoki, ali dajte usvojite i naša mišljenja. Što se tiče ovoga zakona, kolega Bubalo je rekao to što je rekao i nećemo ga prihvatiti. Hvala vam lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Prelazimo na replike. Frano Matušić, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Grubišić, potaknuo me vaš emotivan istup koji je doista vrlo opravdan bio što se tiče argumenata koje ste iznijeli po pitanju nažalost danas nerazvijene Slavonije i slažem se s vama da treba pronaći načina kako zapravo ljudima omogućiti normalan razvoj, a tu država treba dati svoj obol bez daljnjega. Spomenuli ste i ovaj primjer neracionalne nabavke medicinske opreme. Ja mislim da je ovo samo jedan u nizu primjera koji pokazuje zapravo kako se neracionalno raspolaže sa državnim novcima, sa državnim proračunom. ste nabavku 35 medicinskih aparata za koje čak nema dovoljno ekipiranih kadrova koji mogu radit uopće s njima, a kamoli dovoljno pacijenata za takve aparate. Dakle, apsolutno nešto što je neprihvatljivo i od čega treba bježati, odnosno ne bi se smjelo uopće više ponavljati takvi slučajevi. Sasvim sigurno da bi danas bilo novaca osiguranih za ovaj prijedlog zakona i da uopće ne bismo razgovarali o tome danas. Međutim, postavlja se pitanje doista temeljne infrastrukture kad se govori o obnovi. Mi danas u Republici Hrvatskoj osim ovih krajeva, evo kolega Marasović je to vrlo slikovito zapravo izrazio se o tim problemima gdje ljudi doista nemaju ni struje ni vode ni kanalizacije. Mi imamo i razvijene krajeve. Ja ću vam reći evo Dubrovnik spada sigurno među najrazvijenije gradove u Republici Hrvatskoj. Vi imate dijelove Dubrovnika koji dan danas nemaju vodu ni kanalizaciju. Dakle to je dio Dubrovnika. To jesu primorska sela, ta primorska sela se nalaze na vodi. Mi imamo velike izvore vode, Ombla je jedna od najboljih, najkvalitetnijih rijeka koja opskrbljuje Dubrovnik, naravno i okolicu. Međutim, imate primorska sela koja su dio Dubrovnika, administrativno dio Dubrovnika koja nemaju nažalost ni vodu ni kanalizaciju. Dakle treba donijeti što prije Zakon o regionalnom razvoju apsolutno. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Dakle Dubrovnik ima indeks razvijenosti od 127% u odnosu na ukupnu razvijenost Republike Hrvatske, dakle 127%. No ono što ste vi spomenuli su problemi lokalni u Županiji dubrovačko-neretvanskoj, kažete i u gradu Dubrovniku pa pitam što radi vaš gradonačelnik, pa i dugogodišnji gradonačelnik i što radi zapravo Županija dubrovačko-neretvanska ili grad, ako baš hoćete grad, znači da da tamo dunave i dubravka imaju i vodu i kanalizaciju i sve. Ja ne znam … ne znam, bio sam tamo ali nisam pitao imaju li te razvijene infrastrukturne objekte. Ali sve u svemu slažemo se da unutar županije ima područja i u gradu Slavonskom Brodu imate kvartove, četvrti, kako god hoćete, koji nemaju odvodnju recimo. Tako da to bi pitanje bilo primjereno uputiti gradonačelnicima, a ne mi međusobno da o tome razgovaramo. Jadranka (Nezavisni)** Hvala lijepa. Kolega Grubišić, u jednom dijelu svog izlaganja kao i mnogi od nas tražili ste tih 8 milijuna kuna, tragali ste za tih 8 milijuna kuna koje se odgađaju isplatiti do 1. lipnja 2017. godine. Vjerujem da smo svojim prijedlozima pomogli Vladi i da će te prijedloge usvojiti. Naime, treba skratiti rok i mi smo predložili da to bude 1. lipnja 2016. godine, dakle da se skrati rok. Međutim, u tom traganju za novcima koji bi se mogli pronaći da se isplate hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji prema zakonu, dakle ne svojom voljom nego prema zakonu, sjetila sam se evo i da smo ovih dana se zadužili za 525 milijuna Ministarstvo čini mi se socijalne politike, kako bismo socijalne naknade mogli isplaćivati na jednom mjestu. Dakle to je još jedno od novih zaduženja. 525 milijuna, velik novac. A što se tiče nabave ovih skupih aparata, ja mislim da je dobro da mi nabavljamo aparate koji mogu spasiti ljudima život, ali naravno da onda treba i sustav zdravstva organizirati tako da svaki taj aparat bude upotrijebljen i da svaki taj aparat uz koji moraju biti liječnici i drugo osoblje, bude na korist građanima i bolesnima i zdravima. Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolegice Kosor, ne bih htio polemizirat s vama o stvarima našim medicinskim, ali morate znati da 35 aparata tzv. čeličnih pluća kao da bi svaki dan netko dobio tetanus i ostao u tzv. respiratornom oklopu i da mu treba taj aparat. Pa ako Njemačka ima samo 12, što to govori? Ako pola Europe ima 35 aparata koliko sama Hrvatska, pa to samo govori o tome da je ta nabavka nepotrebna ili pak da se radi o nečem drugom što ja ne bih htio reći da ne bi išao na informativni razgovor kod državnog odvjetnika. Dakle to je to. A što se tiče podizanja kredita pa evo netko je spomenuo da je podignuto prije 10 dana milijardu i pol eura ili kako reče kolega Bubalo 10 milijardi kuna, a to je i više od 10 milijardi kuna po kamati od, veliki je uspjeh 3,8% kamata iako često dobivaju po 2%, Slovenci 2 i pol posto itd. Ali eto mi smo postigli veliki uspjeh sa 3,8% kamata što nas je jako jučer razveselio ministar, novi novi ministar financija Lalovac. Dakle, novaca ima. I ono što upozorava Europska unija, a vi ste dobro upoznati s obzirom na pregovore da ima mjesta na strani rashoda koja se mogu rezati, mogu štediti pa onda je ovih 8 milijuna kuna zaista gotovo ja bih ja bih rekao bespredmetno o njima razgovarati. E sad prijedlog na dvije ili tri godine, 2014. 2016. dvije godine, a 2014. 2017. su tri godine. Pa eto mislim da ćemo ipak našim amandmanima možda ako se usvoje pomoći braniteljima na tim područjima od posebne državne skrbi s obzirom na, da ne bi išli u tužbu ili da odustanu od tužbi u svezi daljih postupaka

o malverzacijama u obnovi i radu APN-a. To je zapravo samo jedan mali kamenčić u mozaiku odgovora na pitanje kako to da Hrvatska ima 260 multimilijardera, jedan mali kamenčić više nego, procjene su više nego Srbija i Bosna i Hercegovina zajedno daleko više što je potpuno …/Govornik se ne razumije./… Pa ima, eto to je taj mali kamenčić odgovora na to pitanje. Ali ono što ste također govorili poglavlje obnove i stalno, iznova vraćanje na pitanje obnove mislim da njega treba zatvoriti i da se zapravo treba okrenuti prema regionalnom razvoju i da je tu zapravo pravi, pravi odgovor. A o pitanju regionalnog razvoja više nema pitanje ni strana, ni rata već ima pitanje toga da neki dijelovi Republike Hrvatske znatno zaostaju više naravno dijelovi pogođeni ratom i posebno Slavonija i da zapravo treba sustavno pristupiti problemu toga da se na neki način ide ka ujednačavanju razvijenosti hrvatskih regija i pomoći onim dijelovima Hrvatske koji zaostaju u razvoju jer su razlike danas toliko velike da zapravo neki ljudi u dijelovima Hrvatske imaju osjećaj kao da ne žive u Hrvatskoj. I tim ljudima zaista Hrvatske, to su ljudi koji se osjećaju ogorčeno, koji se osjećaju loše i koji zapravo žele, osjećaju da su nepravedno zakinuti. I to je regionalni razvoj, pitanje ustroja regionalne i lokalne samouprave to zapravo pitanja koja bi trebalo otvarati, a zatvorit poglavlje obnove konačno. **Batinić, Milorad Da kolega Đurović i vi i ja se slažemo da 20 godina od rata, dakle od Oluje da kažemo ona koja je bila hajde da kažem nekakav graničnik gdje je Hrvatska vojska slavodobitno i policija, da ne zaboravim i policiju kojoj sam i sam pripadao specijalnu završila to ratno poglavlje i 20 godina od rata. Pa ako se nije za 20 godina i ovih 8 do 10, čak se ni ne znaju konačni podaci o sredstvima uloženim za obnovu. Gospodin Šuker je rekao između 8 i 10 milijardi kuna. Tako je rekao. Ja njemu kao ministru financija moram i vjerovati, jer on je te pare dijelio, tako da zaista bi bilo vrijeme da već jedanput krenemo u Hrvatske u drugom smislu, dakle gospodarskom i gospodarskom napretku. Jer ako nastavimo ovako Hrvatska će demografski potpuno pasti. A što se tiče same solidarnosti u svezi nerazvijenosti, pa još, vi ste možda mlađi dosta od mene a oni koji su stariji poput evo mog kolege Duje pamte da u Jugoslaviji su bile 4 republike razvijene a 4 nerazvijene, odnosno i pokrajine. Dakle, Kosovo, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Crna Gora su bile nerazvijene, a svi ostali Vojvodina, Hrvatska, Slovenija i Srbija su bili razvijeni i bio je fond solidarnosti. tako bilo onaj tko pamti? I iz tog fonda su se financirali projekti, ne kuće. I na Kosovu i u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini. ja ne želim da se ponavlja ta povijest i da spominjem bivšu državu kao nekakvu ne znam ni ja bajoslovnu državu, ali valjda imamo pameti i u ovoj našoj Hrvatskoj državi i imamo statistike koje pokazuju da su sve općine osim Čepina u Republici Hrvatskoj, pardon u Slavoniji ispod 75% prosjeka Republike Hrvatske, a od toga 24 ispod 50%. Na što smo mi spali u Slavoniji pokazuju najbolje statistika. Uzmite ako vam treba, tiskat ću vam pa pogledajte. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeća replika i posljednja. Mile Horvat, izvolite. malverzacijama u APN-u ja sam prije neki dan rekao kad smo govorili o javnoj nabavi da nije suština javne nabave u najjeftinijoj ponudi, a to se itekako odrazilo na kvalitetu obnove. Bilo bi interesantno vidjeti koja je kvaliteta zgrada obnovljenih po principu najjeftinije ponude. Druga stvar, kad ste govorili o Dvoru na Uni rekli ste da ljudi nemaju perspektivu. To je samo potvrda ovoga što mi danas radimo. Dakle, kako je moguće onda kažnjavati nekoga tko je dobio kuću i nije se vratio u roku od 3 mjeseca zato što nema egzistenciju, nema ni ni 2 ovce da živi, a ne da živi kvalitetno i mi ga kažnjavamo time što ga tjeramo da vrati uložena sredstva. Pa upravo ovaj zakon, ova izmjena zakona ide na tragu toga da se ta nepravda sanira, a vi ćete bit protiv toga. Rekli ste da ne prihvaćate ovaj koncept. Znači, ne prihvaćate onda ovo što ste sami rekli. I treća stvar, govorite o indeksu nerazvijenosti. Dakle, časopis Forbes je objavio jednu anketu koja kaže da od 490 općina 220 su ispod praga samoodrživosti. A među prvih 25 jedinica nerazvijenih su povratničke sredine. Jedina koja na našem prostoru nije u toj kategoriji to je vjerojatno Općina Erdut koja je sa nešto malo jačim standardom, a inače sve ovo ostalo što ste rekli ste apsolutno u pravu. Općine istočne Slavonije, a da ne kažem zapadne Slavonije su ispod praga održivosti, ispod praga nekakvog ekstencijalnog minimuma koji se očekuje da se pruži tim ljudima. Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Horvat pa vidite mi smo tražili ubrzanje izvršenja ovoga zakona. I tako smo uložili i amandman. Ne slažemo se da se ovo riješi za 3 godine znatno ranije. I zbog toga nismo za ovaj, pa o tome, vi niste bili kad je gospodin Bubalo imao? Jeste? Onda znate zašto jel' pa rekao vam je gospodin Bubalo u svom izlaganju. Prema tome nema potrebe da vam ponavljam. A to da su dramatični podaci o indeksu razvijenosti općina

putem ovih podataka u kojima evo moram navesti da je Općina Kistanje sa najmanjim indeksom razvijenosti RH daleko ispod, Prva općina da kažem najgora po indeksu razvijenosti u RH a odmah nakon nje je Donji Kukuruzari u Općini Hrvatska Kostajnica pa onda Voćin u Virovitičko-podravskoj županiji. Dakle, mislim da se prilično slažemo samo želimo da se ovo ubrza i da se već jedanput završi ova trakavica da kažem od obnove, od zahtjeva, od svega 20 godina nakon rata želimo gospodarski uzlet Hrvatske, a ne ulagati, jasno da je ljudima potreban njihov dom i da smo mi to prilično izvršili i završili, i da želimo gospodarski razvoj. Ja sam govorio o Dvoru da ima tamo ŠIP koji stoji već 20 godina, nitko u njega ništa nije uložio. Jedini objekt gospodarski koji postoji u Općini Dvor je gore na Hrtiću ona farma svinja i kokošiju, to je jedini gospodarski objekt koji radi osim državnih službi i lokalnih službi, Općine Dvor i nekih državnih. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Završno će nam se obratiti Mirela Stanić-Popović, predstojnica Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Izvolite. Hvala i vama rok za refundiranje sredstava hrvatskim braniteljima je počeo teći davnog 2. lipnja 2011. godine i neupitno je da u ovom trenutku pokušavamo riješiti taj problem. ponavljam još jedanput Državni ured je s obzirom da je bilo nekoliko različitih tumačenja iznosa potrebnih Državni ured je u rebalansu za 2014. godinu osigurao 4 milijuna kuna za ove svrhe, a prema našim procjenama sukladno već podnesenim zahtjevima za refundiranje bit će nam potrebno još 8. Što bi ukupno bilo 12 12 milijuna kuna. No ono što je uredba Vlade propisala zapravo jeste da i hrvatski branitelji koji su kupili kuće i stanove beskamatnim kreditima u sklopu programa Ministarstva branitelja također imaju pravo na refundiranje te je rok za podnošenje njihovih zahtjeva godinu dana, što bi značilo do svibnja 2015. godine. Koliki će odaziv biti tih obitelji i koliki će potreban iznos za realizaciju njihovih prava biti potreban mi u ovom trenutku ne možemo sa sigurnošću tvrditi.

Opredijelili smo se u uredbi na obročnu otplatu upravo iz razloga da ne bismo toj sad velikoj skupini od gotovo 200 obitelji izazvali bilo kakvu neravnopravnost, da neki budu riješeni odmah i da im se sva sredstva isplate odmah. Iz tog razloga nam je namjera izdati svima rješenja i krenuti u obročnim isplatama preuzetih preuzetih obveza, a naravno sukladno proračunskim mogućnostima to i završiti čim prije bude moguće. Što se tiče upita oko konzultiranja DORH-a naravno ne samo da je konzultiran nego je DORH cijelo vrijeme aktivno sudjelovao u pripremi svih točaka ovog A kako se vidi iz samog obrazloženja na njihov prijedlog se zapravo išlo i izmjenama zakona riješiti određene probleme koji se odnose na sudske postupke i za koje se dosada nije uspjelo pronaći adekvatno rješenje. Opaske koje se odnose na postupke stambenog zbrinjavanja mogu samo reći da se postupak provodi potpuno transparentno i u skladu sa zakonom propisanim rokovima. Broj osoba na listama prioriteta u ovoj godini je očekivano manji. Na listama prioriteta ove godine po prvi put nemamo ljude koji se još uvijek nalaze u objektima organiziranog smještaja, bivše nositelje stanarskog prava te one obitelji koje bez valjane pravne osobe još uvijek borave u državnoj imovini. Za sve ove tri kategorije zapravo prava će se utvrđivati po službenoj dužnosti na način da će se utvrditi tko od njih zaista ima pravo na stambeno stambenog zbrinjavanja, liste prvenstva, raspoložive stambene jedinice također su objavljeni kako na našoj web stranici tako i u mjesno nadležnim uredima Državne uprave kojima se zapravo stranke i obraćaju prilikom ostvarivanja svojih prava. Još jedna stvar koju bih htjela naglasiti, mislim da je krivo protumačena lista prvenstva, nisu upravni akt. Upravni akti će se izdavati odnosno rješenja izdvat će se za one obitelji za koje su osigurane stambene jedinice, odnosno dovoljno sredstava u proračunu za izdavanje rješenja o dodjeli građevinskog materijala za samoizgradnju odnosno za obnovu. Stanovi za koje smo utvrdili da se ne koriste u skladu sa zakonom su u odgovarajućim postupcima pred nadležnim državnim odvjetništvima i zapravo njihov broj se svakog dana, kako nova saznanja dobivamo, taj broj se svaki dan i povećava kako bi te stambene jedinice

samo bih rekla zapravo da ono što je državni ured kao novoosnovano tijelo državne uprave zatekao, jeste zapravo jedan veliki broj, puno veći broj ranije utvrđenih a ne realiziranih prava. Radi se ovdje o gotovo 4 tisuće suglasnosti za stambeno zbrinjavanje po različitim modelima koje su izdavane od 2009. Godine, čak i ranije pa do danas. Upravo iz tog razloga je zapravo išla izmjena Zakona o područjima posebne državne skrbi prošle godine kako bi se s jedne strane pravna sigurnost naših građana podigla na višu razinu, ali isto tako kako bi se i program stambenog zbrinjavanja projektirao isključivo u skladu sa raspoloživim proračunskim mogućnostima. Možda nije direktno vezano za današnju temu, ali imam potrebu naglasiti da je državni ured, kad se priča o sredstvima, a sredstva su nama svima zapravo da bismo sve zakonske obveze uspjeli na vrijeme ispoštovati. Svojim osnivanjem je zapravo naslijedio i velike iznose sudskih postupaka koje su razni privatni i pravni subjekti ponosili protiv naših prethodnika. Ti subjekti, neke od tih sporova u ovom trenutku stižu na naplatu, što odmah odmah ima utjecaj direktno na naš proračun i naravno na naša plan stambenog zbrinjavanja. Što se tiče obrazloženja, htjela bih naglasiti zapravo da smo u samom obrazloženju ovih izmjena zakona bili krajnje otvoreni i jasni, i žao mi je što su to neki protumačili na jedan

u vremenskom smislu prolongirao, a ti bi ljudi zapravo dobili ono što im se ovim izmjenama zakona i potvrđuje. Ja pozivam još jedanput one obitelji Hrvatskih branitelja koje nisu podnijele zahtjev za refundiranje da to prije ovog isteka roka od godinu dana, jel ćemo tako znati puno ranije koja su nam zapravo sredstva potrebna za njihovo refundiranje i izvršavanje obveza prema njima. Dakle, sve kritike koje se odnose na samo zakašnjelo ispunjavanje ovih obveza, neka idu na teret Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Međutim, evo još jedanput naglašavam da nakon izglasavanja rebalansa proračuna pripremili smo uredbu, Vlada je uredbu usvojila i zadnji je korak zapravo ovaj prijedlog izmjene zakona. Broj korisnika koji su obuhvaćeni ovim izmjenama zakona jeste zapravo mali, međutim sama činjenica da oni do sada nisu riješeni zapravo govori o teži njihovih životnih situacija. Cijenjene zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora ja vas još jedanput pozivam i molim da podržite ove izmjene zakona kako biste Državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje dali legitimaciju da izvrši obveze koje su davno preuzete. Hvala. Hvala i vama predstavnice državnog ureda. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno. Zahvaljujem se zamjeniku ministra, predstojnici sa suradnikom